Колеги, готові до реєстрації? Я бачу, не всі ще на робочих місцях.

Отже, прошу провести реєстрацію. Зареєстровано 329 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Івана Миколайовича Мирного. Вітаємо з днем народження! А також, колеги, попри буремні дискусії в цьому залі хочу нагадати про головне. Чотири роки тому в ці дні було звільнено Краматорськ і Слов'янськ. Це був переломний момент в боротьбі України за незалежність. Коли підрозділи перші зайшли Національної гвардії, батальйонуКульчицького, в Слов'янськ і підняли там український прапор. І це показало силу і дух української армії. Я щиро вітаю сьогодні і жителів Слов'янська, і жителів Краматорська з визволенням цих чудових міст, з річницею визволення, і це для нас є приклад і нагадування про те, що наш обов'язок звільнити усі окуповані території, звільнити від російських окупантів звільнити українські міста, українських громадян. Вітаємо! Україна переможе! Слава Україні! "Блоку Петра Порошенка", і "Волі народу". І я запрошую до виступу Артура Герасимова. Будь ласка. Дякую. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, шановні виборці! Що відбулося вчора в українському парламенті? Дуже просто: ті, хто не голосував за оновлення Центральної виборчої комісії, порушили свої обіцянки перед виборцями та взяли на себе політичну відповідальність за збереження старої ЦВК часів Януковича. Бо не існує жодної процедурної перешкоди для цього оновлення. А оновлення складу комісії чекає український народ, цього вимагає громадськість, на цьому наголошують наші міжнародні партнери. Є неприпустимим, коли певні політичні сили, особливо ті, які називають себе демократичними, ставлять під загрозу підготовку та проведення прозорих і чесних чергових виборів Президента і народних депутатів, їхню легітимність та визнання у світі, свідомо наражають на небезпеку проведення реформи децентралізації та виборів у новостворених ОТГ. Два роки тому Президент України вніс подання про обрання нових членів Центрвиборчкому на виконання конституційних норм. На прохання окремих політичних сил він вдруге вніс подання. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" кожного разу підтримувала ініціативи Президента. Однак голосування з цього питання постійно затягувалось. Як результат, на посадах у ЦВК і далі залишаються особи, призначені Януковичем. Вчора все українське суспільство пересвідчилось у реальній позиції політичних сил українського парламенту, побачило різницю між обіцянками та їх виконанням. Надумані приводи, на які спираються противники оновлення ЦВК, – це відверта маніпуляція. Доказом цього є представництво всіх демократичних фракцій і груп у поданні Президента України, яке не викликало жодних нарікань до моменту розгляду у сесійній залі. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" фактично щотижнево наголошувала на необхідності оновлення складу ЦВК. Цей процес повинен відбутись не лише для дотримання букви закону, але і для захисту інтересів українців, які не довіряють діючим членам комісії, призначеним Януковичем. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" звертається до Голови Верховної Ради, щоб одним з перших питань на наступному сесійному тижні було оновлення Центральної виборчої комісії. Також маємо якнайшвидше розглянути зняття депутатської недоторканності та завершення створення антикорупційного суду в Україні. Дякую за увагу. Дякую вам. Наступна заява на перерву від двох фракцій – "Народного фронту" і Радикальної партії. Запрошую до слова МаксимаБурбака. Будь ласка. Шановні колеги, вітаю всіх в залі! І я вдячний нашим побратимам по коаліції, що вони сьогодні на робочому місці, вчора було одиноко без вас. Але можна сказати, що я переконаний, що наступного тижня ми в демократичний європейський спосіб сформуємо дієздатну ЦВК і нарешті виженемо звідти які ще призначалися режимом Януковича, навіть з новими орденами. Але хотів би про наступне. Хотів би звернутися до ПРем'єр-міністра, до Президента України у зв'язку з тими ганебними явищами, які вчора відбувалися вЛомачинецькій сільській раді Сокирянського району. Першого квітня 14-го Володимир Борисович, ми разом з вами приймали революційне рішення щодорозпочатку процесу децентралізації в Україні і створення об'єднаних територіальних громад. Так вчора там проходили збори сільської ради, яка використала законопроект про дооб'єднання і тепер Новодністровська ОТГ буде створена. Це та сама ОТГ, в якій це злочинне ЦВК цього скликання,неоновлене, відмовляє вже декілька разів у проведенні нових виборів до ОТГ. І вони будуть проведені, адже наступного тижня ми проголосуємо за склад нового ЦВК, і вони приймуть єдине правильне законне рішення, іНоводністровське ОТГ буде працювати. цікаво, що місцеві земельні латифундисти зробили все для того, щоб чинити опір на сільського голову Наталію Михайлівну Петрик, яка з депутатами вирішила провести це рішення в законний спосіб і об'єднатися зНоводністровськом. Прикро, що місцеві райдержадміністрації, голова йогоБескупський нічого не зробив, навіть не приїхав на ці збори. А до четвертої години ранку люди, яких збурили місцеві латифундисти не давали вийти із сесійної зали ні сільському голові, ні сільським депутатам, ні представникам Центру розвитку місцевого самоврядування, ні заступнику голови ОДА Гостюку, який відповідає за децентралізацію, ні навіть засобам масової інформації, журналістам. Я вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, тому що органи ГУНП в Чернівецької області, Національна поліція зробила все, щоб не було кровопролиття. Тому звертаюся до Адміністрації Президента, звертаюся до Прем'єр-міністра України, перевірити дані факти. В разі підтвердження того, що місцеві райдержадміністрації, облдержадміністрації не зробили нічого і свідомо гальмують процес децентралізації, нарешті, треба робити кадрові висновки по Чернівецькій області. Децентралізація буде впроваджена в Сокирянському районі і в Чернівецькій області… Дякую вам. Нагадую, колеги, що сьогодні у нас "година запитань до Уряду". Я хочу привітати на нашому засіданні Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана і членів Кабінету Міністрів. Вітаємо вас! Я нагадаю, спочатку буде виступ від уряду, потім – запитання від фракцій, потім – від народних депутатів. І я запрошую до виступу від уряду міністра освіти і науки України Гриневич Лілію Михайлівну. Пані Ліля, будь ласка. Дайте можливість пройти міністру. Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати! Четвертого липня уряд прийняв постанову, про яку ми хочемо вас проінформувати, тому що вона стосується виконання законів, які прийняті тут, у парламенті. А саме ця постанова передбачає утворення Національного фонду досліджень України і затверджує положення про цей фонд, і запускає його роботу. Утворення цього фонду – надзвичайно важливе рішення, тому що основною важливою частиною реформи, яка є в Законі "Про наукову і науково-технічну діяльність", що була прийнята у 2015 році парламентом, саме є зміна системи розподілу розподілу фінансування науки на чітких, прозорих критеріях. І зробити це фінансування доступним для кращих науковців і кращих колективів науковців. Ще для нас дуже важливо, щоб це фінансування використовувалося в інтересах безпосередньо суспільства і економіки країни, а, отже, будуть визначатися пріоритетні напрями цього фінансування. Передбачається, що фонд стане одним якраз з ключових елементів нової системи фінансування науки України, і це завдання ввійшло в план середньостроковий для уряду до 2020 року. За висновками аудиту в рамках "Горизонту-2020", який ми отримали в Україні, сказано чітко, що реформи, по-перше, повинні спиратися на чіткий намір влади збільшувати фінансування науки, і тут нам слід попрацювати разом над бюджетом 2019 року. І в цій частині фінансування конкурсне фінансування повинно бути орієнтовно 40 відсотків і лише 60 відсотків – це вже фінансування ставок, будинків і всього решти.

Крім того, ми виконуємо своє зобов'язання по підвищенню фінансування науки. Воно поступово йде, але ще дуже далеке від ідеальних очікувань. Впродовж 2017-2018 років обсяги бюджетного фінансування науки збільшилися на 69 Ми відштовхнулися у 2016 році від 0,16 відсотків ВВП з державного бюджету і зараз довели це до 0,24 ще за два роки подвоїти, це амбітна мета для українського бюджету, але дуже недостатньо для прориву в науці. Дуже важливо сказати при цьому, що ми маємо проблеми з розподілом фінансування науки. У нас в Україні склалася система, коли бюджетні ресурси розподіляються в такий спосіб. Погляньте, будь ласка, на цю діаграму. У нас є багато розпорядників, які мають ці гроші. Якщо ви глянете, то з 6 мільярдів близько 174 мільйонів гривень бюджетного фінансування науки; це фінансування Національної академії наук;

Тобто ви розумієте, ми, як центральний орган влади, розпоряджаємося тільки 20 відсотками коштів на науку. І зараз нам важливо, щоб ці кошти якраз були, в першу чергу, орієнтовані на прозорий розподіл за конкурсом через Національний фонд досліджень. Зазначена оця штучна сегментація наукової сфери обмежує не лише наукову конкуренцію, але й можливості міжвідомчої кооперації. Тому що ми, як міністерство, не можемо фінансувати Національну академію наук так само, як Національна академія не може нічогодофінансовувати для спільних робіт в університетах. Це, власне, порушує дуже важливу річ: взаємозв'язок університетів і сфери науки. В усіх розвинених країнах існують грантові інституції, завданням яких є підтримка на грантовій основі проектів найкращих досліджень і розробок на умовах відкритих конкурсних відборів. При цьому залучаються іноземні експерти. І це ми робили для ідентифікації Національної ради наукового комітету, залучаючи іноземних експертів, і з цим будемо працювати з Національним фондом. Сьогодні фонд має бути з граничною чисельністю 60 осіб. Він утворюється як неприбуткова бюджетна установа. Його основним завданням стане грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних експериментальних розробок. Діяльність фонду спрямовується Кабміном. Кошти фонду формуються за рахунок коштів держбюджету, добровільних внесків, зокрема іноземних донорів, а також не заборонених законодавством коштів. Розмір бюджетного фінансування фонду буде визначатись окремим рядком бюджету. І визначатися цей обсяг фінансування буде на підставі на підставі пропозицій очолюваної Прем'єр-міністром Національної ради з питань науки і технологій, яка має у своєму складі потужний науковий комітет. І це не є посади, люди з посадами, а в науковому комітеті є науковці, які визнані, українські, на світовому рівні. Далі. Які є види грантової підтримки? Їх є кілька. І вона зроблена, нарешті, зручною для науковців, такою, як вони вимагають. Ми будемо, по-перше, вперше надавати не тільки інституційні гранти, ми будемо надавати індивідуальні і колективні, і інституційні гранти. Тобто талановита група науковців з різних установ можуть зібратись працювати над одною темою, і вони будуть мати шанс отримати грант, навіть якщо вони не прив'язані до конкретної інституції. Наступне. Є напрями грантової підтримки не тільки на виконання наукових розробок і досліджень, тут будуть гранти і для наукової мобільності, для розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок, і створення дослідницької інфраструктури. Тому що у нас повинні бути… власне, брак цієї інфраструктури з дорогим обладнанням нам не дозволяє сьогодні здійснювати тут дуже багато досліджень, українські вчені мусять їхати за кордон, щоб реалізувати ці дослідження на тому обладнанні. Наступне. Які органи управління? Для нас дуже важливо, щоб цей орган не був корумпований. І тому ми створюємо баланс баланс противаги, і забезпечуємо відсутність конфлікту інтересів. Органом управління фонду є наглядова рада фонду, функції якої за законом покладено на цей науковий комітетНацради, той, який обраний за чіткими критеріями зміжнародновизнаних українських учених, номінованих зарубіжними вченими. на конкурсних засадах обирає виконавчого директора фонду та його заступників. А цю наукову раду номінує якраз наглядова рада. Тобто цей… науковий комітет Нацради з питань науки і технологій. Персональний склад наукової ради за конкурсним відбором, тому що вони мусять пройти конкурс дуже жорсткий з критеріями, призначається урядом. Така ніби на перший погляд складна структура дає нам можливість забезпечити уникнення конфліктів інтересів і баланс прийняття рішень. Тепер для нас дуже важливо, ідея про те, що можемо зробити найкращу структуру, якщо її не наповнити фінансами, вона не зможе працювати. І тут для нас дуже важливо, щоб ми змогли досягнути цього плану по фонду. Зрозуміло, що фонд не є в жодній країні домінуючим джерелом фінансування науки. Це означає, що мусить бути базове фінансування, але мусить бути кілька орієнтовних показників. На даний момент середньостроковим планом уряду до 2020 року передбачено наростити обсяг бюджетного фінансування науки – тільки бюджетного – до 0,5 відсотків. Такого вже не було багато-багато років поспіль. Ми сподіваємося, що українська економіка, ті заходи, які робить уряд сьогодні по детінізації коштів, зокрема, те, що відбувається на митницях і інші джерела зможуть допомогти з вашою і вашою підтримкою, шановні народні депутати, і вашою допомогою збільшити це фінансування практично… зараз 0,24, було 0,16 – зараз 0,24, а ще вдвічі – до 0,5. Це не межа, тому що в законі стоїть інший показник, до якого ми теж повинні прийти і рухатися поступально далі. цим же планом встановлено, що 10-15 відсотків бюджетних коштів на науку маємо спрямувати через цейнацфонд, а це орієнтовно півтора-два мільярди гривень. Це дуже важливо. Тому я хотіла б завершити свій виступ тим, що ми як уряд зробимо, ми зробимо яка буде функціонувати і яку дуже важко спробувати прихилити до якихось корупційних рішень. Але нам дуже важлива синергія з Верховною Радою для того… з бюджетним комітетом Верховної Ради, з народними депутатами, які, коли роблять бюджет, мають теж дуже багато інших пріоритетів, щоб ми пам'ятали, давайте ми Національний фонд досліджень забезпечимо з належним фінансуванням. Дякую за увагу. Дякую дуже вам, Лілія Михайлівна. Зараз запитання від фракцій. Я прошу приготуватися до запису на запитання від фракцій і груп і прошу провести запис. Будь ласка.

Шановний Володимир Борисович, уже два роки триває епопея із забрудненням річок Случ іХомора. На всі звернення, особливо на останнє, коли викид був більше ніж за всі попередні періоди, було проведення засідання відповідних комісій Житомирської і Хмельницької областей під керівництвом двох голів обласних державних адміністрацій. Вони прийняли рішення, яке слово в слово за винятком одного пункту повторює рекомендації попереднього року. У мене запитання: коли нарешті будуть вжиті реальні, радикальні заходи для того, щоб це підприємство припинило отруювати людей і природу? Дякую за відповідь. Отже, відповідати буде Прем'єр-міністр. Будьласка. 10:26:14 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, шановні колеги народні депутати, Володимир Михайлович. Якраз з цією інформацією Міністерство екології звернулося до суду в цьому питанні, і про деталі процесу може повідомити міністр екології Остап Семерак. Будь ласка, Остап Дякую, Володимир Борисович. Дякую, Володимир Михайлович, за те, що цікавитесь цією, контролюєте цю справу і допомагаєте Міністерству екології і органам місцевого самоврядування вести роботу щодо захисту навколишнього середовища. Справді, за результатами забруднень, які відбувалися неодноразово підприємствами, які знаходяться на цій річці, було ініційовано декілька перевірок екологічною інспекцією, яка встановила порушення екологічного законодавства і нанесення шкоди навколишньому середовищу підприємствами, які працюють. За результатами, згідно українського законодавства, екологічна інспекція і Міністерство екології звернулося до суду про зупинку діяльності цього підприємства. На жаль, поки що ідуть судові процеси, а підприємства-забруднювачі працюють. Міністерство екології неодноразово зверталося до Верховної Ради, що, очевидно, треба переглянути українське законодавство, яке надто ліберально ставиться до таких забруднювачів навколишнього середовища,які негативно впливають на життя і здоров'я української громадян, людей, які живуть на цих територіях. Сподіваюся, що ми разом зможемо виправити такі проблеми з українським законодавством і навести лад на територіях нашої країни. Дякую.

Шановний Володимир Борисович, у мене запитання до міністра енергетики Насалика Ігоря Степановича. З огляду на ту ситуацію, що на даний момент склалася в вугільній галузі, коли у шахтарів заборгованість по заробітній платі три місяці, які конкретні кроки міністерством будуть здійснені по виводу галузі із кризи? Шахтарі вчора ставили питання, що ті гроші, які були виділені, закривають заробітну… заборгованість тільки за квітень-місяць. Латаючи дірки таким чином, ми ніколи не виведемо галузь із кризи. Шахтарі знову у вівторок приїздять сюди на пікет. Що ми будемо їм говорити? Яким чином ми закриємо це питання? Дякую. Дякую, шановний народний депутат. Дякую, що ви вчора були присутні на загальній нараді, яка відбулася з шахтарями із депутатами Верховної Ради, де був присутній і я, і ми обговорювали конкретні кроки: що треба для того, щоби заборгованість по заробітній платі була знята. перше, що зроблено, і мені от зараз підтвердили, що практично завершується завершення паспорта по сумі 324 мільйони, і я вчора скинув і вам, і Іоффе, і представникам Верховній Раді України знаходиться закон Бондара Михайла Леонтійовича, який дає можливість завершити цей процес практично до Нового року. Ми обговорювали ресурс, який ми отримаємо, 1 мільярд 400, практично ми найшли в цей закон. Я думаю, що до прийняття його завершимо його до кінця. Але малесенький нюанс. Сьогодні зранку до мене прийшли шахтарі на чолі з паном Волинцем, впіввосьмої ранку ми з ними спілкувалися. Дуже прикро, що деякі представники шахтарів прийшли випивші. Більше того, я попросив, щоб приїхали відповідні органи і зняли покази. Виявилося, вони попросили, щоб і міністр пройшов ці тести, міністр пройшов ці тести, а люди відмовилися. Тоді я дуже би просив профспілки, щоби люди приходили не з п'яним угаром, вибачаюсь за слово.

стан сьогодні справ у галузі є незадовільним, він не влаштовує шахтарів і не влаштовує мене як Прем’єр-міністра. Я про це неодноразово вже говорив міністру профільному, про те, що треба системно займатися реструктуризацією шахт, оновленням, модернізацією, збільшенням добування вугілля і так далі. Сьогодні виникає різниця між собівартістю добувного вугілля і його ціною продажу. Ця різниця не на користь державних шахт. І тому ми дотуємо сьогодні кожну тонну вугілля, і ця дотація за рік становить 3 мільярди гривень. На жаль, ці 3 мільярди гривень потрібно знайти в державному бюджеті для того, щоб компенсувати різницю, як правило, це заробітні плати. Але я поставив чітке завдання і профільному міністру, і міністру фінансів України: знайти можливості в межах бюджету для того, щоб спрогнозувати до кінця року виплату заробітної плати ритмічно, без створення додаткових заборгованостей. Але і цього є мало, нам потрібна абсолютно нова політика у вугільній галузі. І таке завдання під міністерством стоїть. Я вважаю, що за це несе персональну відповідальність міністрНасалик. Але і я наголошую, що це питання буде тепер на порядку денному в мене кожен день. Шановний Володимир Борисович, у мене питання, яке стосується державної і освітньої субвенції в Україні. У нас є дуже добре розроблена система субвенцій для міст, але вона повністю не відображає потреби сільської місцевості в багатьох місцях України. Наведу вам такий приклад. У мене на окрузі найбільша громада у Львівській областідофінансовує державну освітню субвенцію в розмірі 50 відсотків загальної суми освітньої субвенції. Тобто весь бюджет громади, який би мав іти на соціально-економічний розвиток, іде на дофінансування державної субвенції за рахунок некомплектних шкіл. І тому я дуже прошу, щоб ми передбачили цього рокудофінансування в тих сільських місцевостях державної субвенції, де це необхідно і забезпечили механізм диференціації субвенцій в залежності від того, чи то є міста, чи сільська місцевість. Дякую за ваше запитання. По суті, воно так і є. І диференціація є. І, в принципі, формула передбачає однаковий, рівний підхід щодо формування цих видатків. Але зрозуміло, що ми постійно зараз шукаємо оптимальні формули, оскільки ми розпочали фінансову децентралізацію. І у фінансовій децентралізації більше 50 відсотків ресурсів вже знаходяться на місцях. Тепер, правильно, їх треба збалансувати з точки зору видатків. А головний пріоритет – це, безумовно, фінансування освіти, охорони здоров'я, інших питань, що стосуються захищених статей. Тому ваша інформація, я взяв її до уваги. Дам доручення додаткове міністру фінансів і міністру освіти, щоб попрацювати, подивитися. Можливо, треба щось скоригувати. Але для цих цілей ми передбачилистабдотацію, яка сьогодні є в державному бюджеті, для того, щоб згладжувати ті, можливо, невідповідності, які можуть виникати в окремих територіях. Тому ми цим займаємося. І Міністерство фінансів цим займається достатньо предметно. Будемо коригувати у разі необхідності. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Опанасенко Олександр Валерійович. Передає Тарасу Пастуху. Ви ще не відповіли, так? Я перепрошую. Ще не завершили відповідь. Ви визначте між собою, хто буде задавати запитання. Від уряду Я хочу додати з приводу формули. Формула насправді передбачає коефіцієнти, які пов'язані з різними територіями по щільності населення. Дякую. таку, як у селі, і мають дуже неефективну мережу. І, наприклад, ділять класи, в яких по 14, по 15 дітей. От і наслідок. Тому ми, звичайно, врахуємо це. І я дякую Прем'єр-міністру, що ми зараз обговорюємо пріоритетність цього питання, але на наступний рік ми повинні подумати, як ми у формулі все-таки будемо це визначати, коли називають себе містами, а щільність населення така, як у сільських територіях. Тому треба попрацювати і над мережею, над якістю освіти і над самим територіальним поділом. Дякую.

Борисовичу, Володимире Борисовичу, я просто не знаю, чи вас інформували, чи ні, але сьогодні у нас на полігоні відбувся черговий розрив міномету і у результаті чергових троє наших військовослужбовців не на лінії розмежування, не на лінії фронту, а у Рівненській області троє хлопців загинуло, дев'ятеро І це вже питання, яке не вперше звучить тут у парламенті з приводу того, що наші хлопці гинуть на полігонах від тої зброї, за яку ми платимо з державного бюджету, української зброї. І ми пригадуємо про те, що тут вже, напевно, ставити зараз запитання до міністерства немає резону, тому що не у міністерстві приймається рішення, де купувати і у кого купувати. Ми з вами вже неодноразово піднімали питання щодо концерну "Укроборонпрому", де ні попередній уряд, ні ваш уряд, на жаль, ми вже це не раз говорили, не може внести двох членів до наглядової ради для того, щоб

певних структур, а все-таки працював на користь країни. Коли ви зможете виконати функцію уряду подати цих двох членів? І візьміть, будь ласка, нарешті під свій контроль ці події, які відбуваються в Збройних Силах і в частині розслідування. Я розумію, що можна сказати, сперти на прокуратуру, на правоохоронні органи, але це є відповідальність нас з вами, нас люди обирали і нам перед людьми треба давати відповідь. 10:37:45 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, пане Тарасе за ваше запитання. Перше, що я хотів би висловити свої співчуття родинам загиблих, дуже шкода, що далеко від фронту ми втратили наших воїнів, і це величезна втрата. Безумовно, буде проведено розслідування і будуть результати. До речі, ну, я думаю, що нам потрібно і подивитися і на минулий такий випадок на результати розслідування, і я собі це зафіксував. А що стосується контролю, то ви праві, я зараз працюю над цим і найближчим часом я внесу пропозиції. Дякую. Дякую. Наступне запитання від фракції "Батьківщина". Будь ласка, народний депутатЄвтушок. 10:38:31 ЄВТУШОК С.М. Дякую, пані головуюча. СергійЄвтушок, фракція "Батьківщина". У мене запитання до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Володимир Борисович, буквально кілька тижнів поспіль велика кількість опадів випала у високогірних населених пунктах, і ми бачили з засобів масової інформації, як і скільки шкоди було нанесено як помешканням, так і іншим установам, будівлям і все інше. Скажіть, будь ласка, які заходи вжито урядом і які кроки зроблено для того, щоб навести лад там і допомогти людям? в нас наступний тиждень - пленарний, можливо, замість того, щоб тут деяким фракціям демарші влаштовувати, винесіть в порядок денний, у вас є ініціатива законодавча, законопроекти, які покращать там життя в тих високогірних населених пунктах. Дякую. Дякую за ваше запитання. Насправді, як тільки почались понаднормові зливи і ті явища, про які ви сказали, природні, ДСНС, на мій погляд, спрацювала достатньо кваліфіковано і професійно. У нас Державна служба надзвичайних ситуацій повністю всім забезпечена. І можу вам сказати, що декілька, мінімум три рази на день, і я отримував доповідь керівника з того стану справ, який відбувався в ці дні. Зараз над цим питанням працюють обладміністрації, які визначають, яка їм може бути потрібна допомога. Як вони звернуться за допомогою, ми розглянемо, що в наших можливостях. Але наголошую на тому, що служба з надзвичайних ситуацій працювала цілодобово і вирішувала, допомагала мешканцям, з мешканцями працювала разом, мешканці самі захищали свої будівлі. Ну, так як це завжди. Тому ми візьмемо до уваги ваше звернення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Народний фронт", прошу, народний депутатЛогвинський. Шановний Володимир Борисович, вітаю вас! ГеоргійЛогвинський, фракція "Народний фронт", голова групи міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль. В нашій групі 140 депутатів, ми – одна з більших груп, найбільша група в цьому парламенті. І до порівняння, наприклад, весь Кнесет Держави Ізраїль – це 120 депутатів. І третина парламенту входить в цю групу саме тому, що Ізраїль є одним із кращих світових прикладів для розбудови відносин. За останній час у нас було багато візитів спільних. Ми ратифікували багато угод. Між тим, чекають угоди щодо вільної торгівлі, чекають угоди про видачу пенсій нашим громадян, які проживають в Ізраїлі. Саме тому просили підтримати ці питання, проінформувати нас про це. Я хотів би також зазначити, що зараз в залі присутній посол Держави Ізраїлю панЕліав Бєлоцерковські, який закінчив власну каденцію. Я думаю, що ми як парламент повинні подякувати пану Еліаву за його дуже важливу роботу. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я так зрозумів, що ви підготували гідну заміну: 140 на 120. Ну, коли будуть канікули в Кнесеті, можна буде поїхати на підсилення і прийняти пару законів. це я пожартував. Посміхніться. Шановні колеги, ми, врешті, завершили роботу по зоні вільної торгівлі з Державою Ізраїль. Насправді міжпарламентські зв'язки і міждержавні зв'язки є досить серйозними. Всі питання, які стосуються пенсійного врегулювання, можуть розглянутись тільки тоді, коли ми вже завершимо формування цілісної системи пенсійного забезпечення, в тому числі і для військовослужбовців на рівні законодавства. І тоді ми будемо переходити вже до наступних питань. І це і є, власне, відповідь. Дякую за ваше запитання. Дякую. І останнє запитання від Радикальної партії. Прошу дати слово народному депутату Олегу Ляшку. 10:42:41 ЛЯШКО О.В. Шановний пане Прем'єр-міністр! Я переконаний, що вам відомо, що сьогодні найбільша проблема українців – це масова бідність. Коли в людей немає елементарних доходів для того, щоб прогодувати свою сім'ю. гривень по догляду на місяць за дитиною. Як прогодувати дитину? Копійчані допомоги на народження дитини. Відсутність програм для будівництва житла для молоді, внаслідок цього не народжують дітей. Тому наша команда звертається до уряду з вимогою внести до парламенту зміни до бюджету і переглянути заробітні плати. Зарплати треба підвищувати. Ті копійчані, які сьогодні отримують українці, провокують масову трудову міграцію і відсутність економічного зростання. Ми вимагаємо підняття заробітних плат, перерахунку пенсій, зокрема для колгоспників. Тому що напередодні опалювального сезону, коли уряд збирається підняти ціни на газ, де людям брати гроші, щоб платити ту комуналку і ті космічні ціни на газ? Тому замість підвищення цін на газ – підвищення зарплат і пенсій. Дякую. Хотів сказати, вельмишановний Олегу Валерійовичу, але скажу не так. Шанований однодумцю, тому що я вважаю, що ті речі, про які ви сьогодні говорите, вони є дуже важливими не тільки, щоб ми між собою поговорили, а для українських громадян. І я думаю, що однодумців в цьому залі є достатньо, які переконані в тому, що треба і підвищувати соціальні стандарти, і заробітну плату, і вирішити багато проблем. Але погодьтесь із тим, що за ці роки важкі для нашої держави все ж таки ми робимо певні кроки для того, щоби на кожне питання, яке ви поставили, давати відповідь, а точніше, навіть не ви поставили, а ставить українське суспільство: і заробітні плати, і перерахунок пенсій. Але саме головне питання – це зростання національної економіки. От ви говорите, треба внести зміни в бюджет,да я обидвома руками, щоб внести зміни в бюджет. Півтора мільярда треба вносити зміни в бюджет для того, щоб додатково забезпечити ще шахтарів, нам потрібні десятки мільярдів, десятки мільярдів, щоб зробити перерахунок пенсій. Це десятки мільярдів. І це все має бути продуктом роботи національної економіки, і ми сьогодні цим займаємося. І, врешті-решт, потрібно сказати парламенту дякую за ряд законів, які ви приймали, і на цьому пленарному тижні, тому це питання в постійному пріоритеті. Питання віддати, немає жодного питання для мене як для Прем'єр-міністра, я навпаки, один із самих зацікавлених осіб, щоб люди жили краще, щоб вони позитивно сприймали ситуацію в державі і так далі, я думаю, ви це розумієте. Тому завдання… До речі, що стосується народжуваності. Ми нещодавно внесли внесли ряд ініціатив, можливо, вони не дуже великі кроки, але дуже чіткі. Тобто і підтримки дітей при народжуваності, зараз додатково це будуть там відповідні набори там, які коштують більше 5 тисяч гривень з 1 вересня. Ми впроваджуємо, ну, для малюка, щоб на перший час було все забезпечене породілля. Друга позиція. Ми запроваджуємо з 1 січня і будемо просити вашої підтримки, це такої послуги "муніципальна няня", для того, щоб до 3 років могли взяти няню, за яку ми будемо доплачувати.

зростання економіки і все, що заробить економіка, ми віддамо людям. Це принципово важливо, і я думаю, що в нас не буде жодних з вами розбіжностей. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми переходимо до запитань від народних депутатів. Прошу народних депутатів підготуватися для того, щоб взяти участь у записі.

Прошу, народний депутат Опанасенко. Шановний Володимир Борисович! Шановний Прем'єр-міністр! Володимир Борисович! Володимир Борисович! Дякую. Володимир Борисович, два місяці тому була така ганебна ситуація, коли фактично через рішення суду було забрано дитина з прийомної родини. Ми дослідили, ми написали багато звернень в Генпрокуратуру, безпосередньо до МВС, до вас так само. І дослідили це питання і виявили, що ми фактично, ваш уряд, наш уряд, два роки тому, 22 липня прийняв Постанову номер 458 і заклав правову колізію, фактично додав додаткових зобов'язань до приймальних родині, і зараз вони являються на розтяжці. З одного боку, у них є пріоритетне право на всиновлення, з іншого боку, цією постановою ви наклали додаткові на них зобов'язання. Я направляю вам офіційний запит. Прошу вас, чи припинити дію 458 постанови, чи припинити в тій частині, яка суперечить, по-перше, Конституції та правам усиновителів. Будь ласка, розберіться особисто ОПАНАСЕНКО О.В. Ми дослідили це питання, зараз це вже масовий характер має. Більше 20 дітей просто забираються з приймальних родин, і органи опіки - вони не використовують, не відстоюють… Дякую, за ваше запитання. Я одразу зараз, якщо ви мені передасте це звернення, я його заберу, візьму в роботу. Бо, наголошую, ви знаєте політику нашого уряду: чужих дітей не буває. І все, що стосується українських дітей, для нас є найважливіший пріоритет. Ми зараз вивчимо, що треба змінити, якщо потрібно, ми це обов'язково зробимо і поправимо. Дякую за ваше запитання і за те, що привернули до такого важливого питання,питання дітей, увагу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Кодолу. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. У мене запитання до Прем'єр-міністра. Шановний Володимир Борисович, я представляю Чернігівщину іВарвинський район - це мій виборчий округ, - на межі соціального вибуху. Тому що закривається державне підприємство "Гнідинцівський газопереробний завод", який входить в структуру "Укрнафти", на якому працює більше 1 тисячі чоловік. Підприємство прибуткове, тільки за минулий рік чистий прибуток складає 300 мільйонів гривень. І сьогодні люди у відчаї, вже майже рік б'ються і не розуміють, у чому ситуація. Тому я прошу вас негайно втрутитися в це питання. Підприємство, яке сьогодні приносить золоті яйця, яке фактично приносить прибуток державі просто хочуть закрити. Вважаю, це є неправильно і це просто ганьба. Дякую. Дякую за ваше запитання. На підставі вашого звернення я даю доручення Першому віце-прем'єр-міністру, будь ласка, можете спільно з ним опрацювати це питання. Дякую. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Кодолу. Доброго дня, у мене запитання до пана Прем'єр-міністра. Ми з вами рухнули дуже хорошу реформу - децентралізацію, ми з вами разом працюємо по проекту "Чужих дітей не буває" і голосуємо дуже правильні для держави закони. Але на сьогоднішній день є такі випадки, де в умовах децентралізації і створення нових ОТГ ліквідуються центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і соціальне супроводження фактично немає кому здійснювати, тому що перешкоджає пункт сьомий 564 Постанови від 26.04.2002. Тому є прохання до уряду внести зміни в цю постанову, для того щоб таке супроводження могли здійснювати спеціалісти ОТГ ті, що пройшли навчання. І ми тоді буде планомірно виконувати всі ці функції, які покладені на це супроводження, бо на сьогоднішній день ми маємо колапс саме в цьому пункті 7 даної постанови. Дякую. Дякую, пане Ігорю. Я даю доручення віце-прем'єру Зубку, який відповідає за ці питання, він вивчить. Якщо потрібно якісь зміни внести, ми з задоволенням це зробимо. Питання сім'ї, дітей, молоді - це для є пріоритет насправді, і на місцевому рівні мають бути структури, які управляють саме цими сферами і підсилюють їх. Тому у нас немає тут ніяких з вами розбіжностей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кривенка. Прошу. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановний пане Прем'єр-міністре! Володимир Борисович, ви правильно говорите, що треба економіку розвивати, але, на жаль, дії говорять прозворотнє: експортно-кредитні агентства не створюються, індустріальні парки не підтримуються. І те саме з реформою управління держпідприємствами. Але зараз запитання трошечки про інше, питання про дотації на тваринництво. Минулого року одна компанія отримала 1 мільярд 200, одна велика компанія. Ми не проти підтримувати великі компанії, але давайте про це чесно говорити. В цьому році при розподілі на тваринництво дотації 2,3 мільярда (1 мільярд 200 – компенсація частини собівартості і 1 мільярд 100 – компенсація відсоткових ставок) теж прописані таким чином, що вони будуть йти фактично опять великим компаніям. Комісія створюється виключно у Міністерстві агропромислової політики, без залучення широкого кола асоціацій, міжнародних представників, і так прописані положення, так прописані всі критерії, що буде знову тільки для великих компаній. Я вас закликаю, перше – знизити суму підтримки до 5, максимум 10 мільйонів на одну компанію. Це дозволить створити 460 нових бізнесів: 2,3 мільярда по 5 мільйонів розподілити – 460 нових компаній. І друге – створити комісію по відбору проектів із залученням наших міжнародних партнерів. Дякую за ваше запитання. Я вважаю, що наші дії якраз і направлені на те, щоб забезпечити економічне зростання. І одну із програм, які ви щойно назвали, вона якраз і покликана на те, щоби підвищувати внутрішнє виробництво аграрної продукції в Україні. І я глибоко переконаний, що ви не зовсім правильно або проінформовані, або вас неправильно проінформували. Ми не ставимо питання про розмір компаній, ми говоримо про те, що 25-30 відсотків вартості будівництва ферм,молочно-товарних комплексів, все те, що стосується виробництва, ми це компенсуємо, точно так же, як ми компенсуємо 25 – вартості виробленої сільгосптехніки. І хай її купують хоч маленькі компанії, хоч великі, але все, що буде зроблено українськими руками і куплено в українських виробників, буде компенсовано 25 відсотків нами. Але якщо це маленький фермер, увага, так ми компенсуємо не 25 відсотків, а 40 відсотків вартості агропромислової техніки, яка вироблена в Україні. Більше того, якщо садять посадковий матеріал, мені теж немає значення, це великі компанії чи маленькі, садіть сади, і ви отримуєте 80 відсотків компенсації вартості вартості посадкового матеріалу. Це все розвиває економіку. Але окремо є один мільярд, окремо для підтримки українського фермерства, як саме того фермерства, яке є основою і має бути основою агропромислового нашого комплексу. І от там є і за один відсоток кредити для них, там є компенсація по багатьом іншим речам, в тому числі і по міндобривам, в тому числі і по насіннєвому матеріалу і так далі, і так далі. Тому ця програма є збалансованою, вона є публічною і відкритою і ви можете брати право, ви маєте право по закону брати участь у засіданні цих комісій. Коли напрацьовувалося це рішення комітетами і урядом, ми всі разом працювали над тим, щоб зробити якісні програми підтримки. Мені треба, щоби в Україні виробляли ВРХ, щоб вирощували, тваринницький комплекс розвивався і це є принципово важливо, ягідництво, садівництво і так далі. І ми цим питанням займаємося, але саме головне

я закликаю сьогодні колег по парламенту теж його підтримати навіть на наступному тижні, якщо це буде можливо там у вівторок, я не знаю як будете працювати. Але я би це питання взяв у пріоритет і вирішував для того, щоб створити механізми залучення додаткових інвестицій. Але вже елементи технопарків, індустріальних парків працюють. Ми дали розстрочення... Ми дали можливість розстрочення 24 місяці – завезення обладнання і так далі, є програми компенсацій, будемо тільки це розвивати. Тому тут у нас теж немає з вами різних поглядів. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шурму. ви кажете, у вас немає коштів, щоби підняти пенсію, щоби виплатити зарплату вчителям і лікарям. Не вистачає коштів на соціальну сферу і виплату шахтарям зарплат. Так ми запропонували вам, де взяти ці кошти. Проголосуйте наш закон, поверніть контроль держави над лотереями, і це десятки мільярдів до бюджету. Проголосуйте наш пакет законів антиолігархічних, верніть кошти з офшорів, і це сотні мільярдів до бюджету. Заберіть премії в Коболєва, Вітренка, це півтора мільярди гривень майже буде, і буде якраз вистачати шахтарям на їхні зарплати. В мене питання до вас. Чому ви покриваєте тих злочинців, не притягнете їх до відповідальності, не ліквідуєте цю наглядову раду НАК "Нафтогазу", яка яка послала вас на три букви, практично відмовилася розглядати повернення тих премій, і все ж таки не поставите їх на місце, тих аферюг і тих злочинців, які обграбували українську державу, український народ і пенсіонерів? Негайно їх покарати до відповідальності. Дякую.

це парламентський процес, але я готовий підтримувати ініціативи по демонополізації, по багатьом іншим речам, які можуть дати додатковий ресурс в національний бюджет. І тут немає теж у мене інших думок. Будь ласка, давайте закони, давайте ми над ними будемо працювати. Подавайте їх в уряд, ми будемо робити експертну експертизу по законах, бо іноді закони мають добру назву, але гнилий зміст. Тому треба, щоби ми зробили добру назву законів і добрий зміст. І тоді я думаю, що парламент буде це все підтримувати. Але вони мають бути реальними. Що стосується офшорів ідеофшоризації, я двома руками "за". Треба голосувати. Лотерейний бізнес, який зараз, - це не є бізнес, на мій погляд, а це є просто тіньові схеми, і ще до цього треба добратися. Ми зараз добираємося до контрабанди, доберемося ще й до лотерей., там де тіньові потоки ходять просто косяками, я так розумію. Їх треба всіх загнати в державний бюджет. Тобто є питання, над якими треба працювати, не тільки в цих сферах. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шурму. 10:59:09 ШУРМА І.М. Шановний Володимире Борисовичу, добрий день! Шановний Володимире Борисовичу, відбулося спільне засідання двох комітетів: соціальної політики і охорони здоров'я. На цьому засіданні слухався звіт Міністерства охорони здоров'я по виконанню реформи. На превеликий жаль, т.в.о. міністра не було. Її можна зрозуміти, в цей день святкувалося День незалежності в Сполучених Штатах Америки, а вона як людина, яка не відмовилася від громадянства, була там на святі. Ну, Бог з ним. Але на це засідання не прийшов жоден заступник від міністерства. Туди прислали людину, яка в травні місяці призначена на посаду у відповідності за реформи. І ви знаєте, що було цікаво, вона сказала, це ваша оцінка уряду, Володимир Борисович, що міністерство не має на сьогоднішній день концепції розвитку національної системи охорони здоров'я, вони займаються трансформацією. Скільки це буде тривати, це буде залежати тільки від вас. А у нас є конкретне запитання, конкретне і дуже коротке. Коли винакінець внесете у верховний зал кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я, який би ніс персональну відповідальність за стан справ в охороні здоров'я України? Коли ви… Я хочу сказати, що скоро можливо буде ваші виступи переспівувати. Є така пісня "А вона, а вона…". Ви так завжди починаєте з цього. Що стосується, я знаю про випадок, засідання на комітеті. Це було тільки виключно пов'язано з відсутністю в той момент виконуючого обов'язки міністра. І, повірте мені, що є повна повага до комітету і до ваших думок. Більше того, з підкомітетом постійно ведеться робота відкрита, і я відкритий для напрацювання відповідних рішень. Тому в цьому питанні я не просив би сприймати це якимось чином як небажання співпрацювати міністерства з профільним комітетом, це неприпустимо. Ми співпрацюємо, і тут немає жодних питань. що стосується внесення, то нам треба, безумовно, погодження двох фракцій коаліції по кандидатурі. Зараз ведуться дискусії. Як тільки будуть вирішення, як тільки буде рішення про те по кандидатурі, обов'язково я це зроблю, скористаюсь своїм правом. Дякую, що ви мені аплодуєте, я задовольнив своєю відповіддю ваше питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаЮринець. ОксанаЮринець, 117 виборчий округ, місто Львів. Володимир Борисович, знаючи вас як людину, яка абсолютно підтримує європейську інтеграцію України і все в цьому напрямку робить, тут хочу вас як такого арбітра між Міністерством економіки і Міністерством фінансів уяснити ситуацію. Вперше в історії, коли в бюджеті з'явився окремий рядок для транскордонної співпраці. Вперше ми узгодили все дуже чітко і швидко всі програми транскордонної співпраці. В одній із цих програм є Програма прикордонної співпраці. Станом на сьогодні на початку укладання угоди всі візи були проставлені Міністерством фінансів. Сьогодні йде затримка, що це має виконувати Мінфін. Насправді, якщо ми це будемо перекидати з одного міністерства в інше, то ми не отримаємо до кінця року цих коштів. Я дуже прошу вас втрутитися в цю ситуацію і щоб ми її вияснили. Тому що це дуже негарно виглядає, коли Україна погоджується на угоду, підписує міжурядову угоду, а потім її не виконує. Це великий ресурс, який можуть отримати наші відповідні області, а це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська область. Ми хочемо таким чином вийти в майбутньому на стратегію, яку мають сьогодні Альпи, яка є альпійська стратегія, яка є дунайська… дякую за ваше запитання. Повністю підтримую і європейську інтеграцію, і транскордонне співробітництво, багато угод вже наш уряд підписав в цьому напрямку. ви виступали, Степану ІвановичуКубіву і Оксані Маркаровій. У нас немає жодних, не буде жодних протиріч між міністерствами, ніякого "футболу" не буде. І тут ми доопрацюємо, все, що потрібно, зробимо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаДолженкова. Дякую. Шановні члени уряду, шановний пане Прем'єр-міністр! У мене питання не буде відрізнятися від тих питань, яке я минулого разу задавав, але чіткої відповіді, на жаль, від вас особисто я не почув. Питання полягає в тому, на якій стадії зараз знаходиться уряд щодо формування тарифів на природний газ. Тому що це є ключовою вимогою міністерства… МВФ щодо надання чергового кредиту. І відповідно зараз у засобах масової інформації дуже велика кількість інформації щодо розробки формули ціни на газ для населення. Ця історія, як ви знаєте, вже іде після підписання Угоди про асоціацію з 14-го року, у відповідності до якої тарифи

Дякую за ваше запитання. Ви все сформулювали дуже чітко з точки зору ціни для населення як вимога такої ж ціни як для промисловості. Промислова ціна вища. З 2017 року, з літа, це мало відбутись. Я цього не допустив, цього підвищення. Зараз ми працюємо з Міжнародним валютним фондом, це правда, з нашими партнерами і обговорюємо можливі підходи для того, щоб урегулювати це питання. Як тільки у мене буде інформація про те, чого нам вдалось досягти, я обов'язково про це скажу. Хочете мою особисту думку, от мою особисту. Я не хочу піднімати жодних цін у країні взагалі, я за те, щоб їх опускати. Але у чому питання сьогодні, наприклад, коли заявляють, ну, умовно кажучи, там опозиція і влада, у тому що ви заявили і, в принципі, забули, а мені треба заявити, зробити, людям платити зарплату, пенсії, обслуговувати зовнішні борги, це тим, чим ми маємо сьогодні займатися, і розвивати економіку. І тому нам потрібна підтримка міжнародних партнерів і ви це знаєте. Тому я все ж таки всіх закликаю до відповідальної політики і до, ну, принаймні, консолідації у важкі хвилини для країни. Я вважаю, що якщо є позиція політичного лідерства, то вона має бути саме такою. А якщо є позиція критиканства, то можу вам сказати, що не думаю, що у цій позиції є хтось, хто може перемогти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останнє запитання. Будь ласка, Прошу. 11:06:05 ГАЛАСЮК В.В. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Володимире Борисовичу, давайте нарешті вилікуємо Україну від безробіття, безгрошів'я, масової еміграції і штучної залежності від кредитів МВФ. Ми звертаємося до вас щодо підтримки не лише законопроектів про індустріальні парки, а інших складових промислового пакету реформ, запропонованого командою Радикальної партії. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж, законопроект 6671, який отримав схвальний відгук Комітету з питань промполітики, головного комітету, авторами є понад 30 народних депутатів з усіх фракцій і груп парламенту без виключення. Він знімає бюрократію, корупцію, інвестиційні бар'єри для реальної економіки. Володимир Борисович, підтримайте, будь ласка "Купуй українське, плати українцям" в другому читанні, щоб ми прийняли його якомога швидше для того, що надати перевагу українській продукції при державних закупівлях. Це ганьба, коли іноземна неякісна, дорога продукція обіграє українців, ми… не отримують закази українські виробники і банкрутують. Дякую за ваше запитання. Я хотів би звернути вашу увагу на наступне. На початку цієї сесії ми з вами спільно вийшли, сформували один пакет економічних законів з 35 законів, і в тому числі є авторство всіх фракцій. Оце, мені здається, самий правильний підхід, коли ми не починаємо, там, ділити когось на когось, а, коли ми об'єднуємо кращі ініціативи в один пакет і всі разом за це голосуємо. І фактично з 35 законів, колеги шановні народні депутати, вже залишилось 26, тобто 9 законів, 9 законів було ухвалено українським парламентом. Нам треба тільки пришвидшувати темп, і в тому числі там є дуже багато правильних речей, які впливають саме на економіку, на фінансову систему країни. І це все буде рухатись далі. Можемо продовжувати дискутувати і по іншим законам. Я сформував свою позицію щодо індустріальних парків, я вважаю, що це є абсолютно нормально. І будемо рухатись в тому, щоб цей пакет… Нам треба завершити цей рік, щоб цей пакет був на 100 відсотків проголосований українським парламентом. І буду дякувати за об'єднання і за вашу підтримку. Дякую. Дякую. Ми завершили "годину запитань до Уряду". Я даю для заключного слова час - дві хвилини, будь ласка, для Прем'єр-міністра. 1 годину 2 хвилини. Я шуткую. Шановні колеги народні депутати! Шановна Оксана Іванівна! Хочу вам подякувати, зокрема, за те, що і на цьому пленарному тижні було ухвалено ряд законів, про які я щойно теж сказав, із економічного нашого спільного пакету, це є дуже важливо. Зміна законів важливою є основою для більш успішної роботи нашого уряду. Тому дуже вам за це дякую. Безумовно, наступний тиждень теж є пленарним і завершальним, і я би дуже просив вас розглянути всі ключові, важливі закони, які дають можливість нам працювати далі і не зупинятись. В цьому контексті, я вважаю, що ключовим питанням наступного тижня має бути завершення формування антикорупційного суду. І я звертаюсь з проханням до вас розглянути відповідально це питання, проголосувати, підтримати і рухатись, безумовно, далі. А також хотів би сказати і про те, що парламентські голосування свідчать, що потенціал парламенту є величезний, який може дати можливість прийняття швидких необхідних законів і рішень. І мені прикро дивитись на те, що є якісь роз'єднання або якісь непорозуміння. Я хочу сьогодні як Прем'єр-міністр країни, як ваш колега, як голова коаліційного уряду попросити всіх об'єднатись навколо справедливості, навколо безумовного демократичного балансу, по-іншому бути просто не може, і навколо того, щоб ми спільно з вами приймали рішення під вашим лідерством українського парламенту приймали рішення, які, дійсно, будуть підсилювати країну, робити її сильнішою. Сьогодні от підходили до мене депутати, ми спілкувались і про боротьбу з контрабандою. Я хочу, щоб ви це просто знали, і ви знаєте, я думаю… я думаю, що ви знаєте, що у мене є слово. І якщо я його даю, я завжди його дотримуюсь. Так-от хочу вам сказати, моє завдання по боротьбі з контрабандою спільно з колегами з уряду тільки єдине: я хочу консолідувати кошти в національний бюджет. Я хочу, щоб цей бюджет став більшим і ми могли віддати людям те, що їм сьогодні належить. Це справа нашої честі. І повірте, що ця боротьба є дуже складною. І ми відчуваємо, що проти насзадіюють і будуть задіювати багато брудних інструментів. Але в цьому залі я хотів би сказати, що я не зупинюсь, Я не зупинюсь і буду іти до перемоги в питанні ліквідації будь-яких корупційних схем, тіньових схем, які є внаслідок зрощення правоохоронної системи. Я прошу вашої підтримки публічної, відкритої. Я абсолютно чесно говорю про свою позицію. І я потребую вашої підтримки, я потребую вашої консолідації. І я хотів би, щоб і ви, використовуючи свої знання і вміння, вскривали всі схеми, схемщиків, називали речі своїми іменами, і ми обов'язково це поборемо. І це ще не одна сфера, в якій треба навести лад, і це дасть можливість Україну зробити багатшою. Заради цього ми маємо сьогодні консолідуватись і дуже жорстко стояти на інтересах української держави і українців. Дякую за вашу увагу. Дякую, пане Прем'єр-міністре. Дякую урядові за роботу в парламенті. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу роботу. Наступне у нас за порядком денним у запити від народних депутатів. Потім ми до 12 години також розглянемо відповіді на запити, ті, які ми встигнемо. І о 12:30 ми повернемося до зали для того, щоби працювати у розділі "Різне". Надійшли запити таких народних депутатів України: ВіктораР азвадовського до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо виділення коштів з державного бюджету Глибочицькій сільській раді Житомирського району, району, Житомирської області для впровадження інфраструктурного проекту по реконструкції будівлі сільської ради. ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання та заміни кульшового суглобу Лібезі Віктору Михайловичу, мешканцю села Піски Житомирського району Житомирської області. Юлії Тимошенко до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо надання інформації про кредит, який планується отримати ПАТ "НАК "Нафтогаз України" від синдикату американських банків. ВіктораЄленського до голови Київської міської державної адміністрації щодо неналежної відповіді на депутатське звернення стосовно розпорядження КМДА № 823 від 15.05.2018 року "Про відмову в реєстрації Статуту релігійної організації "Релігійна громада "Церква Об'єднання" у Оболонському районі м. Києва". ЯковаБезбаха до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України стосовно забезпечення фінансування Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка Олени Лук'янової НАМН України". Віктора Остапчука до Прем'єр-міністра України щодо невиконання доручення прем'єр-міністра України ВолодимираГройсмана міністром соціальної політики України Андрієм Ревою. Михайла Бондаря до голови Львівської обласної ради, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо критично аварійного стану дороги обласного значення О141602Сокаль-Стоянів у Львівській області. Михайла Бондаря до міністра культури України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо порятунку храму святого Йосифа у селіПідгірці Бродівського району Львівської області. ІгоряШурми до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо відповідності українському законодавству факту відрахування тимчасово виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я України Супрун Уляною внесків в фінансові установи іншої держави. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо відкриття дитячого садочку в селі Малютянка Києво-Святошинського району Київської області. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі України, віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту будівлі Пашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та недопущення їх встановлення споживачам міста Одеси. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів необхідних для розробки та затвердження загальнодержавної цільової програми "Соціальна програма підтримки сімей, дітей та молоді" на період до 2028 року. Групи народних депутатів (Геращенко,Іонової та інших, всього 4 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо проведення верифікації та моніторингу державних соціальних виплат окремим категоріям населення. Групи народних депутатів (Геращенко,Іонової та інших, всього 4 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо усунення порушень прав внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забезпечення та на одержання соціальних виплат. Сергія Рибалки до прокурора Черкаської області щодо бездіяльності у здійсненні досудового розслідування кримінального провадження Черкаським районним відділенням поліції Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області. Мустафи-МасіНайєма до міністра внутрішніх справ України щодо оптимізації діяльності поліцейських комісій. Мустафи-МасіНайєма до Прем'єр-міністра України щодо узгодження переліку територіальних органів поліції. ІгоряМосійчука до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо неналежного розслідування кримінального провадження №12015070030003596. Віктора Кривенка до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо доказівантиконкурентних узгоджених дій під час участі

на повірку лічильників. ІгоряШурми до голови Рахункової палати України щодо нецільового використання коштів Світового банку на реалізацію Державної цільової програми "Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України" та "Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та провадження довгострокових провадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року" Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра молоді та спорту України щодо усунення передумов, які загрожують розвиткові дитячого спорту. Юрія Мірошниченка та Юрія Павленка до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Прем'єр-міністра України щодо відновлення будівлі Молодіжного центру в місті Новоград-Волинський Житомирської області. Тетяни Бахтеєвої та Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України про відновлення діяльності військового шпиталю у місті Новоград-Волинський Житомирської області. Групи народних депутатів (Дунаєва, Бойка, Павленка) до Прем'єр-міністра України щодо фінансування у повному обсязі державних соціальних програм в місті Новоград-Волинський Житомирської області. Анатолія Денисенка до міністра освіти і науки України щодо врегулювання питання зарахування дитини до першого класу. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо внесення змін до діючого порядку призначення субсидій. Наталії Новак до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України про неналежний розгляд депутатського звернення від 3 травня 2018 року № 301 щодо самочинного будівництва на Поштовій площі у Подільському районі міста Києва. Наталії Новак до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо вжиття заходів державного архітектурно - будівельного нагляду щодо законності видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на Поштовій площі у Подільському районі міста Києва. АртемаІльюка до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо проведення перевірки володільця персональних даних (житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради "Південь"), видання Уповноваженим вимоги (припису) щодо заборони надання (передачі) персональних даних споживачів третім особам та вжиття інших заходів по притягненню винних осіб до адміністративної відповідальності. до начальника Південного офісу Держаудитслужби щодо проведення позапланової перевірки житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради "Південь" (код ЄДРПОУ 32884814) на предмет цільового використання коштів місцевого бюджету м. Миколаєва, перевірки закупівель, досягненням досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, а також проведення інших заходів, що належать до повноважень Держаудитслужби України. ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо недопущення зловживання нормами чинного законодавства України у частині призначення житлових субсидій населенню з боку працівників та вдосконалення Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329). ДмитраДобродомова до міністра аграрної політики та продовольства України щодо розробки державної програми, фінансованої з Державного бюджету України на ведення лісового та мисливського господарства, охорону та захист лісів Херсонської області з метою врегулювання ситуації, яка склалась на державних лісогосподарських підприємствах.

ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства оборони України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральної прокуратури України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо довготривалого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства військовослужбовця Тараса Гудими на території військової частини А-0264 міста Чернівці. РоманаМацоли до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Хмельницької обласної ради щодо надання додаткової субвенції для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет Шепетівському району РоманаМацоли до начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Хмельницької області щодо об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження. до Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо стану земельних відносин стосовно прибережних земель та земель водного фонду Миколаївської області. ІриниКонстанкевич до міністра внутрішніх справ України, голови Волинської обласної державної адміністрації щодо діяльності правоохоронних органів по боротьбі з торгівлею незаконно виготовленими алкогольними напоями. ІриниКонстанкевич до Прем'єр-міністра України, голови Волинської обласної державної адміністрації щодо блокування передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність Прилісненської об'єднаної територіальної громади. ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання допомоги з реалізації проекту розвитку місцевого малопотужного FM-мовлення "Радіо громад" в місті Лебедин та Лебединському районі Сумської області.

ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення додаткових коштів з Державного бюджету України на 2018 рік для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Лебедин - Суми.

про загрозливу ситуацію, що виникла в Полтавській області через масове отруєння бджіл при проведенні сільгоспвиробниками обробітку посівних площ хімічними речовинами, порушенні порядку проведення цих робіт та бездіяльність органів влади щодо вжиття заходів до винних осіб та компенсації завданих збитків. Юрія Бублика до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України про довготривале досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактами заволодіння бюджетними коштами, наданими Полтавською міською радою для проведення капітального ремонту підземних переходів, наявність корупційних проявів серед окремих службових осіб даного органу самоврядування та підрядних організацій. Вадима Кривенка до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо стану доріг місцевого та загальнодержавного значення у Житомирській області. Віктора Кривенка до голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо необхідності фінансування робіт зі створення, розвитку школи робототехніки в місті Прилуки Чернігівської області. Павла Різаненка до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна України щодо вжиття заходів для недопущення призначення Лапіна Євгена Васильовича тимчасово виконуючим обов'язки керівника ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". ПавлаРізаненка до Броварського міського голови, завідувача Броварського районного відділу лабораторних досліджень Державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо вжиття належних заходів реагування, спрямованих на оперативну ліквідацію наслідків пожежі багатоквартирного будинку по вулиці Гагаріна, 16 в місті Бровари Київської області. до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо поліпшення якості медичної діагностики та лікування дітей, хворих на цукровий діабет, впровадження інноваційних медичних технологій. Олександра Домбровського до міністра оборони України щодо представлення до нагородженняГуськова Віталія Павловича Павловича орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно). Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка, Горвата) до Прем'єр-міністра України щодо збільшення видатків на гідрометеорологічну діяльність. СергіяЛабазюка до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра соціальної політики України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Хмельницької обласної ради щодо виділення пільгового житла. Ігоря Луценка до голови Київської міської державної адміністрації щодо надання копії інвестиційного договору від 17 квітня

АнтонаКіссе до голови Національної поліції України, голови Державної аудиторської служби України, Генерального прокурора України щодо перевірки якості поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування загального значення Арциз - Татарбунари (на ділянці селище міського типу Тарутине - межа Арцизького району). АнтонаКіссе до Прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту доріг загального користування державного значення Т-1608 Болград - Червоноармійське - Арциз - Сарата" (на ділянці Болград - Червоноармійське) та Т-1632 КПП Нові Трояни - Червоноармійське - Василівка - Кам'янка /М-15/" (на ділянці КПП Нові Трояни - Червоноармійське). ВіталіяГудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів у 2018 році на проведення капітального ремонту Узинської підстанції екстреної медичної допомоги. ВіталіяГудзенка до міністра екології та природних ресурсів України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, голови Державного агентства рибного господарства України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства України про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів при використанні земельної ділянки водного фонду в адміністративних межах Сквирської міської ради Київської області. Дякую. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України щодо забезпечення в 2018 році повного фінансування освітньої галузі в місті Ніжин за рахунок освітньої субвенції. Андрія Іллєнка до голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, голови Київської міської державної адміністрації щодо відновлення благоустрою на територіях аварійнихрозриттів ПАТ "Київенерго" за зверненнями мешканців Деснянського району. Андрія Іллєнка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо встановлення дієвого державного регулювання обігукодеїновмісних наркотичних лікарських засобів. МаксимаБурбака до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо перешкоджання впровадженню реформи децентралізації влади у Чернівецькій області.

голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо питань передачі до комунальної власності об’єктів державного житлового фонду, що обліковується на балансі підприємств НАК "Нафтогаз України". Групи народних депутатів (Дубініна, Дідича та інших. Всього 7 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо незаконної оренди ДП "Кривбаспромводопостачання", що призводить до негативних наслідків стану водозабезпечення регіону. Сергія Мельника до Хмельницького міського голови щодо визначення Управляючої муніципальної компанії "Проскурівська" управителем будинку по вулиці Гагаріна,1 міста Хмельницького та підвищення ціни на послугу з управління. ТетяниЧорновол до Прем'єр-міністра України щодо незаконного зменшення частки пакета акцій ПАТ "Черкасигаз", який був залишений у державній власності з 51 відсотка до 9,97 відсотків, що призвело не тільки до заподіяння збитків державі, але і до втрати контролю за діяльністю зазначеного товариства. Анни Романової до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання ситуації з масовими порушеннями прав туристів. Анни Романової до міністра закордонних справ України щодо лібералізації візового режиму України з розвинутими країнами світу. Олексія Ленського до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів реагування, спрямованих спрямованих на усунення соціальної несправедливості внаслідок законодавчої колізії та внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою надати дітям, які проживають на території радіоактивного забруднення і належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи й при цьому відвідують найближчу до місця проживання школу, яка знаходиться у чистій зоні, право на безоплатне харчування. Олексія Ленського до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на придбання пожежних автомобілів двадцятої державної пожежно-рятувальної частини містаКоростишів Житомирської області з метою повноцінного здійснення основних завдань ДСНС. Михайла Головка до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо розслідування факту смерті лейтенанта Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області КатериниКарнаухової. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" щодо надання інформації про забезпечення Збройних Сил України військовою технікою. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо недопущення закриття школи та інших соціальних об'єктів в селіЛучиця Городницької ОТГ Новоград-Волинського району Житомирської області та недофінансування освітньої субвенції. Юрія Павленка до глави Адміністрації Президента України щодо звіту про діяльність Уповноваженого Президента України з прав дитини у 2015-17 роках. ЮріяТимошенка до Генерального прокурора України щодо розслідування факту можливих неправомірних дій працівників правоохоронних органів. Миколи Скорика до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо розслідування злочинів, які вчинені групою осіб в Ізмаїльському районі Одеської області, зокрема, нападу на депутата Одеської обласної ради АнатоліяЧередніченка. ОлександраСупруненка до Київського міського голови щодо чергового неналежного розгляду депутатського звернення. до Прем'єр-міністра України щодо неналежного розгляду депутатського запиту щодо необхідності приведення нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства у відповідність до вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги". РусланаДемчака до міністра соціальної політики України щодо забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Оратівського, Погребищенського, Іллінецького, Липовецького та Немирівського районів Вінницької області кріслами колісними. РусланаДемчака до голови Вінницької обласної державної Дякую. Олександра Опанасенка до Прем'єр-міністра України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 458 "Про внесення змін до Положення про дитячий будинок Дякую. стосовно невідкладного втручання та вжиття дієвих заходів щодо виконання органами державної та місцевої влади встановлених чинним законодавством України положень по соціальному забезпеченню ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Юрія Бойка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення житлом ветеранів та пенсіонерів Державної служби надзвичайних ситуацій України - мешканців гуртожитку по вулиці Військових будівельників, 3 у місті Славутич Київської області. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо неефективного використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Ігоря Попова до Прем'єр-міністра України щодо унормування системи оплати праці державним державним службовцям та працівникам державних підприємств. Ігоря Попова до Кабінету Міністрів України щодо можливих ознак корупції при розподілі гранту 10М Глобального Фонду. Сергія Лещенка до голови Національної поліції України щодо захисту прав національних меншин в Україні, зокрема представниківромської етнічної групи. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо будівельних робіт за адресою вулиця Михайла Бойчука (Кіквідзе), 1/2 у Печерському районі міста Києва. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо зняття зобов'язань з підприємців підприємців у встановленні вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, які споживають менше 100 тисяч метрів кубічних на рік за власний рахунок. до Генерального прокурора України щодо очевидної політичної корупції Адміністрації Президента України та можливої участі Президента України Петра Порошенка в намаганні злочинним способом вплинути на формування Центральної виборчої комісії з метою її контролю та підпорядкування. РоманаСеменухи до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо внесення змін до Кодексу газорозподільних систем для унеможливлення потенційних зловживань з боку Операторів газорозподільчих мереж при складанні актів про порушення. РоманаСеменухи до виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна України щодо обґрунтованості включення до переліку об'єктів великої приватизації на 2018 рік ряду підприємств. Олега Петренка до міністра освіти і науки України, Вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького про повідомлення щодо службового розслідування щодо незаконних дій ректора стосовно відмови у продовженні контракту. ГригоріяТіміша до виконуючого обов'язки начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області про надання для ознайомлення списку землекористувачів в розрізі кожного населеного пункту Герцаївського, Глибоцького та Новоселицького районів та суми сплачених ними податків за період із січня 17-го року по червень 18-го року. Леоніда Ємця до голови Київської міської державної адміністрації, голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо неналежного утримання житлового будинку та прибудинкової території за адресою: вулиця Барбюса, 32 в Печерському районі міста Києва та бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування. Анатолія Кузьменка до Генерального прокурора України, міністра юстиції України, міністра внутрішніх справ України щодо продовження рейдерства в аграрному секторі та перевірки фактів протиправного поглинання та захоплення аграрного підприємства СВК АФ "Маріампольська" Кіровоградської області. Василя Гуляєва до Прем'єр-міністра України щодо гарантій інвесторів по забезпеченню соціальних прав працівників Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ", забезпечення гарантій та виконання інвестиційних зобов'язань при здійсненні ними господарської діяльності в порту. Василя Гуляєва до міністра внутрішніх справ України щодо спроби рейдерського захоплення ТОВ "КОЛОС", розташованого у селіГрадениці

Барської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області. Івана Мельничука до Генерального прокурора України щодо забезпечення прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні. до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо врегулювання умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, які за організаційно-правовою формою функціонують як казенні та комунальні некомерційні підприємства. КостянтинаЯриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вжиття заходів, спрямованих на передачу майнового комплексу Спеціалізованої медико-санітарної частини № 17 МОЗ України у комунальну власність Смолінської об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області відповідно до чинного законодавства України. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, Голови Національного банку України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виконуючої обов’язки міністра фінансів України щодо вжиття заходів для належного функціонування та обслуговування відділення Ощадбанку в селі Сновидовичі Рокитнівського району Рівненської області. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, міністра екології та природних ресурсів України, голови Державного агентства водних ресурсів України щодо здійснення справедливого розподілу штатних одиниць при реорганізації Рокитнівського управління водного господарства Рокитнівського району Рівненської області. Борислава Берези до голови Київської міської державної адміністрації щодо незаконного функціонування газових заправок у місті Києві. Борислава Берези до Прем'єр-міністра України щодо встановлення меж території національного природного парку "Голосіївський". Сергія Рудика до Виконуючого обов'язки голови Смілянської районної державної адміністрації, голови Черкаської районної державної адміністрації, головиКам'янської районної державної адміністрації Черкаської області щодо стану реалізації в межах Смілянського, Кам'янського та Черкаського районів Черкаської області районних та державних програм з фінансової підтримки фермерських господарств. Сергія Рудика до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо будівництва у 2018 році футбольних полів в межахКам'янського, Смілянського, а також населених пунктів 198 виборчого округу, що входять в межі Черкаського району за рахунок коштів бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України". Ярослава Маркевича до Генерального прокурора України щодо службового розслідування. ЯрославаМарчкевича до Генерального прокурора України щодо закриття кримінального провадження. ОлегаОсуховського до глави Адміністрації Президента України, віце-прем'єр-міністра України В’ячеслава Кириленка, голови Державної міграційної служби України, Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо висловлювання єпископом Гедеоном заяв, які мають ознаки підриву національної безпеки та державності України. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Глави Адміністрації Президента України, Голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо невиконання судового рішення прокурорами місцевої прокуратури № 10 міста Києва та Київської обласної прокуратури. голови правління Публічного акціонерного товариства "Житомиргаз" щодо надання інформації та копій документів. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо необхідності вжиття заходів щодо здійснення ремонту дороги загального користування місцевого значення С090901 Надвірна-Бистриця вНадвірнянському районі Івано-Франківської області. Юрія Дерев'янка до Голови Верховної Ради України щодо необхідності негайного внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" в цілому з урахуванням пропозицій Президента України" та розблокування Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" (№ 1793), який був прийнятий з урахуванням пропозицій Президента України. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до Виконуючого обов'язки начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Хмельницькій області про проведення об'єктивної перевірки ходу виконання робіт по будівництву Теофіпольського районного будинку культури. АндріяШиньковича та Олександра Гереги до міністра освіти і науки України, Хмельницького міського голови, директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації щодо захисту житлових прав мешканців гуртожитку на вулиці Тернопільській, 40, міста Хмельницького. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо невідкладної виплати "заморожених" пенсій пенсіонерам внутрішньо переміщеним особам, та приведення положень Постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 16-го року № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" у відповідність Конституції України та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". ОлександраВілкула та Костянтина Павлова до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо негайного і повного погашення заборгованості по заробітній платі працівникам державних підприємств вугільної галузі України, яка на кінець липня буде складати 1 мільярд. 100 мільйонів гривень та стосовно затвердження програми розвитку вугільної галузі на 10 років. Тараса Пастуха до Генерального прокурора України про перевірку діяльності службових осіб прокуратури Тернопільської області щодо порушень законодавства України під час здійснення досудового та судового розслідування кримінального провадження стосовно ВіталіяСороколіта. Віктора Вовка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо неупередженого, об'єктивного та політично нейтрального розслідування фактів грубих порушень екологічного законодавстваагрохолдингами, що займаються птахівництвом та вирощуванням птиці. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення закордонного лікування хворого за рахунок бюджетних коштів. Президента Національної академії медичних наук України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо сприяння у проведенні оперативного втручання та післяопераційного лікування малолітньої дитини в Інституті нейрохірургії іменіРомоданова Національної академії медичних наук України за бюджетні кошти. СергіяКапліна до міністра внутрішніх справ України щодо перевірки фактів порушень законодавства про дорожній рух Прилуцькою міською радою Чернігівської області. Едуарда Матвійчука до Одеської міської ради, Одеської обласної обласної державної адміністрації стосовно повторного розгляду колективного звернення за підписами більше п'ятдесяти мешканців будинку 57 по вулиці Академіка Вільямса Київського району міста Одеси щодо необхідності проведення робіт з утеплення стіни будинку з боку моря та проведення своєчасного благоустрою житла з урахуванням можливості проведення таких робіт з утеплення, беручи до уваги фактор сезонності. Едуарда Матвійчука до Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно повторного розгляду колективного звернення в інтересах більше п'яти тисяч мешканців Київського району міста Одеса, які проживають по вулицям по вулицям Академіка Вільямса, Архітекторська, Академіка Корольова,Люстдорфська дорога щодо необхідності облаштування багатофункціонального спортивного майданчику для розвитку спорту та створення умов доступності здорового способу життя для громади району. Олександри Кужель до міністра оборони України щодо невиконання судового рішення. ЮріяЛевченка до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів реагування на факти бездіяльності Київської міської державної адміністрації стосовно відселення мешканців аварійного та непридатного для проживання будинку № 46/2 по вулиці Попудренка у місті Києві,

віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Полтавського міського голови щодо проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України, постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України про вжиття заходів щодо відшкодування вартості послуг професійної правової допомоги для захисту прав та інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань. ІгоряМосійчука до Генерального прокурора України щодо неналежного досудового розслідування. ТарасаБатенка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів на території Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", яке розташоване в Миколаївському районі Львівської області та проведення незалежної експертизи даної території. Групи народних депутатів (Чумака, Новак та інших, всього 16 депутатів) до прокурора міста Києва про вжиття заходів прокурорського реагування щодо незаконної забудови Поштової площі у Подільському районі міста Києва. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра України щодо збільшення видатків на медичну субвенцію у другому півріччі 2018 року. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на проведення ремонту дорожнього покриття автошляху Т 0419 на ділянці дорогиП'ятихатки-Ордо-Василівка та автошляху Т 0434 на ділянці дороги Ордо-Василівка-Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на проведення ремонту дорожнього покриття автомобільного шляху міжнародного значення М 04 на ділянці дороги село Жовте

Ми завершили зачитування депутатських запитів. Є низка звернень народних депутатів у зв'язку з їхнім незадоволенням відповідями, які надійшли на їхні попередні заходи. І зараз ми заслухаємо їхні виступи. Запрошую до слова народного депутата ГаннуГопко, прошу. Доброго дня, шановні колеги! Хочу сказати, що 25 травня ми разом із ОксаноюЮринець, Величковичем, Гузем, Кишкарем, Оксаною Білозір надсилали запит до Міністерства освіти і науки України про необхідність безумовного дотримування вимог Закону України "Про освіту" щодо української мови освітнього процесу, встановлення дієвої системи виявлення та усунення порушень прав громадян на освіту державною мовою. сьогодні ми спілкувалися з пані Лілією Гриневич, нашим міністром освіти. Ми чекаємо на те, що буде нам надіслано відповідь на наш запит, і, дійсно, ми побачимо, що буде реагування на ситуації, коли директори деяких шкілнепублічно вимагають від батьків першокласників писати якісь прохання про навчання українською мовою, або навіть коли це публічно вимагала начальниця одеського міського управління освіти Олена Буйневич. Тому ми просимо міністра роз'яснити закладам і органам освіти, що українська мова за визначенням є мовою освітнього процесу згідно закону, і всім заявникам має забезпечуватись навчання в класах з українською мовою навчання без жодних передумов. А навчання в першому класі російською мовою поряд з державною мовою може бути лише за заявами представників російської національної меншини. І також ми дуже хочемо, щоб, я не маю сумнівів, що Міністерство освіти забезпечить здійснення освітнього процесу щодо державної мови, запровадивши гарячу лінію, куди батьки можуть звертатися за фактами про незаконну русифікацію, також систему моніторингу виконання закону в частині української мови освітнього процесу. Тому я вважаю також, що українська влада, Верховна Рада – ми маємо нарешті ухвалити Закон про державну українську мову, який чітко виписує права, обов'язки і механізми контролю в частині захисту прав українців на їхню мову, як в освіті, так і в інших сферах суспільного життя. І це наш конституційний обов'язок обов'язок - ухвалити підтриманий комітетом законопроект 5670 про державну мову. Принагідно, дійсно, хотіла б подякувати Лілії Гриневич за ті зусилля, які вона намагається докласти для того, щоб державна мова була захищена і всі національні меншини мали можливість вивчати свої рідні мови, непрості перемовини із угорською стороною, подякувати за ті всі зусилля і відстоювання наших національних інтересів. також, колеги, хотіла б сказати, що в рамках Року Божого Слова в Україні відбувається зараз читання Біблії, декілька колег народних депутатів, зокрема вчора на Софіївській площі, приєдналися до спільної акції із читання Біблії. Я думаю, що надзвичайно важливо зараз молитися за мир, молитися за наших солдат, молитися за єдність у владі. І тому б хотіла подякувати Біблейному товариству за організацію різних заходів в рамках Божого Слова в Україні в 2018-му. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Шурму. Шановні громадяни України, я черговий раз з трибуни Верховної Ради хочу звернутися, напевно, цього разу вже і до вас. Я вам відверто скажу, як народний депутат я не знаю до кого звертатися. Це, очевидно, пов'язано з тим, що у вас в людей немає поваги до Верховної Ради, на що ви, напевно, маєте підстави, але ще й тут в урядовій ложі депутатів мають за ніщо. що головує над тим всім, напевно, людина, яка очолювала Верховну Раду і займала принципову позицію щодо позиціонування Верховної Ради у своїй контролюючій функції. У чому справа? Я вже повторно, втретє, буду звертатися з одним питанням. У мене немає персональних претензій, я хочу, щоб закон був однаковий один для всіх – і для чиновників, і для людей. І 2 березня, і 18 травня я звертався до Прем'єр-міністра України з проханням надати оригінальні документи, які були прийняті при прийняті на роботу на посаду першого заступника міністра Супрун, а сьогодні вона – т.в.о. міністра. В мене вимога чисто по закону: будь ласка, представте мені указ… оригінал указу Президента про надання громадянства – раз, і друге – оригінал про вищу освіту – два. На превеликий жаль, відповіді на цей запит, який відповідно до статті закону України про народного депутата надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади, до якого направлено запит, на ім'я яких було направлено запит. Прем'єр-міністр Гройсман зобов'язаний мені надати відповідь. Що ми маємо взамін: він направляє інформацію до Супрун, а ця мені дає відповідь, що…ссилаючись на те, що по закону це не може. В черговий раз Супрун відмовилася надати копії оригіналів документів про освіту та надання їй громадянства, говорячи, що це є інформація конфіденційна. Я звертаю увагу громадян України, що нею знову порушено, по-перше, терміни надання відповіді на депутатський запит, що порушує частину першу пункту 5 статті 15 Закону України "Про статус народного депутата", 17 і 19 статтю, яка говорить про те, що народний депутат має право отримати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням ним повноважень, від органів державної влади, які

написано, що конфіденційною є лише та інформація, за винятком передбаченої законом інформації, що стосується здійснення особою, яка займає пов'язану з виконанням функцій держави. Конфіденційна інформація, персональні дані, що стосується такої особи, що займає посаду, не вважаються конфіденційними. Я черговий раз вимагаю представити документи про освіту і про громадянство. Прошу виступ врахувати зверненням до Прем'єр-міністра. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаНайєма. Шановні колеги, я б хотів сьогодні говорити про так звані "муніципальні варти", які створені зараз в багатьох нашої країни. Мабуть, не всім відомо, що в нас в багатьох містах міські селищні ради створюють комунальні підприємства, яких наділяють функціями охоронних відомств або правоохоронних органів. Так в нас ці органи вже є в Одесі,

В усіх цих містах працюють комунальні підприємства, які наділені функціями правоохоронних органів, щопротирічить закону. Тобто, наприклад, співробітники цих комунальних підприємств мають право застосовувати силу до громадян, охороняти громадський порядок, застосовувати спецзасоби, охороняти майно, охороняти осіб. І насправді всі ці функції, які їм надані, вони направлені тільки для одного – всі ці маленькі комунальні підприємства є маленькими арміями Ми знаємо ситуацію в Дніпрі, ми знаємо ситуацію в Одесі. В Одесі взагалі в нас спецзасобів закуплено на таке комунальне підприємство більше ніж там є працівників, більше двох тисяч. Скажіть мені, будь ласка, навіщо потрібно комунальному підприємству дві тисячі одиниць спеціальних засобів? Всі ці співробітники, вони, порушуючи права людей, порушуючи закон, застосовують силу, а насправді охороняють місцевого мера або місцевого маленького князька. При цьому як подачка для Національної поліції, яка закриває очі на ці речі, відбувається перерахування грошей від міської ради або від селищної ради на управління або відділ Національної поліції. І, на жаль, найбільша проблема саме для Національної поліції. Тому що дуже часто в левовій частині всі ці співробітники ходять в тій самій формі, як і Національна гвардія або Національна поліція, без опізнавальних ознак, тобто без погонів, але форма та сама. І коли ці люди застосовують силу або когось б'ють, або затримують, всі вважають, що це Національна поліція або Національна гвардія. Кримінальні справи проти них не порушуються, кримінальні провадження, вони не розслідуються, тому що місцева Національна поліція залежна від місцевих рад, бо їм перераховують гроші, це офіційна історія, вона ніким не приховується. І насправді все це можна зупинити тільки одним шляхом. По-перше, Міністерство внутрішніх справ може припинити видавати таким комунальним підприємствам ліцензію на охоронну діяльність. По-друге, Міністерство юстиції може припинити автоматично реєструвати статути цих комунальних Я прошу, щоб мій виступ зараз зарахували як депутатське звернення до міністра юстиції і до міністра внутрішніх справ, аби припинити таку практику створення маленьких армій по всій країні, які завтра вже під час виборів будуть в спини бити нашим хлопцям, поліцейським і Національній гвардії, коли вони будуть охороняти… Дякую. Ми завершили також виступи від депутатів, які мали намір… які були незадоволені результатами розгляду їхніх звернень. Наступним в нашій роботі є "Різне". Але ми домовилися, що запис для виступів у "Різному" ми розпочнемо о 12:30. Тому я оголошую перерву у засіданні до 12:30. І ми повернемося до роботи.

Шановні колеги, ми з пані Оксаною оголошуємо запис народних депутатів України в рубриці "Різне". Будь ласка, прошу записатися.

Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Іван Спориш. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, запис дуже гарний, і все-таки кожний раз мені вдається першим. Так що дуже мені приємно, що першим приходиться виступати. Але, разом з тим я хотів сказати, що все-таки і цей тиждень, і в нас є крайній тиждень, де ми повинні показати своє лице, де повинні показати лице своїм виборцям. Тому що ми йдемо до виборців, і ми повинні дійсно розказати, що ми недаром тут сьогодні протираємо у Верховній Раді штани. Адже питання ЦВК, яке ми вчора не змогли прийняти, це дужеобідно і болісно. І дуже б мені хотілося, щоб зараз, прийшовши у вівторок на сесію, ми продовжили цю тему, і все-таки прийняли б, тому що… і недоторканність народних депутатів, тому що виборці від нас цього чекають. І зараз ми підемо на зустрічі, і вони перше, що нам будуть, можоритарщикам, задавати запитання, це все-таки "що ви зробили", чи ми все зробили, щоб прийняти постанови про ЦВК, про недоторканність і таке інше. Наш комітет в середу на комітетських слуханнях провів досить таку вагому роботу. Ми провели комітетські слухання по захисту дітей Донецька і Луганська. І ви знаєте, приємно все-таки що сьогодні ми думаємо за дітей, сьогодні ми робимо все, щоб ті дітки, які сьогодні є в Донецьку і Луганську, щоб могли вчитися в наших вузах, щоб могли навчатися у наших вищих учбових закладах. Адже тібумажки, які там видають їм в "ДНР" і "ЛНР", вони не підходять для того, щоб все-таки вони могли в Україні поступати в наші вузи. І тому я думаю, що захист дітей – це питання номер один як нашого комітету, так і всіх нас. Але не за це я хотів сьогодні сказати. Все-таки мені саме болісно, що сьогодні стоїть у нас це в сільській місцевості, це те, що розпочалися жнива. І наші фермери всі чекають, щоб і нагодувати Україну, і щоб продати зерно на експорт. І щоб отримати відповідно кошти за це зерно. Ми знаємо прекрасно, що все-таки ціни, які будуть знову ж таки в цьому році, вони будуть низькі. Я розумію прекрасно ринок. Я розумію, що сьогодні все рішає ринок. Але все-таки мінімальні ціни повинні бути. Не менше 5 тисяч 200, 5 тисяч 300. А там вже нехай рішає ринок. Тому що сьогодні дужеобідно для селян, дуже обідно, що вони продають свою продукцію і хотілося, щоб все-таки трейдери розуміли наших селян. Розуміли і зробили все, щоб селяни могли сьогодні і продати своє зерно, і закупити техніку, і дальше працювати на благо України. Тому я думаю, що ми всі повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб крайній тиждень попрацювати на благо нашої країни. Дякую. Доброго дня, шановні українські громадяни! Минулого дня, учора, парламент підтримав Постанову про створення історичного музею на місці історичний розкопок, на Поштовій площі, на місці унікальних розкопок Київської Русі, які, на жаль, Київська міська влада так легко може віддати на комерційну забудову. Але у той час, коли ми як парламент звертаємо увагу на такі символічні речі, на такі символічні забудови, багато маленьких забудов відбуваються по всій Україні і у тому числі в Києві, щодо яких наше міністерство, наша виконавча влада, наша Київська міська влада, на жаль, не вживає заходів для їх зупинення. Так я хочу з цієї трибуни розказати про одну забудову. До мене звернулись мешканці Шевченківського району Києва щодо забудови, яка відбувається у районі вулиці Саксаганського та Жилянської, де, як ви знаєте, розташовані відомі музеї: Лесі Українки, Лисенка, Саксаганського та Старицького. Відповідного до генерального плану насправді ця територія має категорію другу і третю, що означає, що комерційна забудова там неможлива. Але, на жаль, нещодавно ця територія була обнесена парканом і там почалася насправді забудова. Як повідомляють мешканці-активісти, вони зафіксували не тільки наявність огорожі, але також частково огорожа була змонтована, власне, на стіні музею Лесі Українки і захоплювала близько 144 метрів території цього музею. У той час Міністерство культури, якому я направила у травні, 31 травня, свій запит, який було зачитано з трибуни Верховної Ради, вони вдалися до відписки елементарної, що насправді вони не давали дозволу на забудову цю комерційну. Це раз. А, по-друге, вони не виявили фізично ніяких ознак того, що там відбуваються якісь будівельні роботи, що є насправді неправдою. Відповідно до рішення Київської міської ради вони виділили цю землю товариству з обмеженою відповідальністю "Рестін", які вже почали там будівельні роботи. я хочу звернутися з цієї трибуни до Міністерства культури, аби вони як те міністерство, на яке покладено насправді профільна відповідальність за реалізацію того, щоб таких будівель, таких забудов не допускати, аби вони вжили заходів для того, щоб зупинити ці будівельні роботи. Ми як парламент не маємо можливості, безумовно, звертати увагу на всі історичні забудівлі. Але це те символічне місце, яке ми не дозволимо забудувати. Дуже дякую.

Шановні колеги, перше звернення я хочу адресувати віце-прем'єр-міністру України і міністру регіонального розвитку і будівництва пану Зубку і голові Львівської обласної державної адміністрації пануСинютці. До мене звернулися голова районної радиБуського районної радиБуського району пан Глова Богдан щодо проблеми з завершенням робіт об'єкту реконструкції західного корпусу та проведення енергозберігаючих

був такий, що мав бути перехідний і фінансуватися в 17-му і 18-му році. Кошти, які були виділені в 17-му році, були закуплені матеріали, проводилися роботи. І для цього, щоб завершити цей об'єкт не хватає 300 тисяч, які мали бути виділені якраз у 18-му році. на жаль, тих коштів, вже півроку пройшло, не поступило. Загалом там треба було, щоб завершити 326 тисяч, 26 тисяч з районного бюджету виділено, профінансовано. І я звертаюся ще раз до віце-прем'єр-міністра і до голови Львівської облдержадміністрації, щоб розібралися з тим фактом ідофінансували цей об'єкт, тому що з 1 вересня хотілося би, щоб діти прийшли в цю школу, побачили оновлений корпус, нові приміщення, гарні, відкриті і відповідно мали можливість в них навчатися. І друге питання, традиційно, як голова підкомітету вугільної промисловості, це буде звучати по питанню Закону 8362, який, на жаль, цього тижня нам не вдалося прийняти в зв'язку з тим, що Міністерство фінансів сказало, що немає джерела фінансування. Цим законом, я нагадаю, що планувалося придбання обладнання для очисних і прохідницьких вибоїв, стаціонарного обладнання і також фонд оплати праці, тому що заборгованість на кінець липня буде більше мільярда гривень. Частково це вдалося погасити за рахунок постанови Кабінету Міністрів, де перекинулися гроші з інших джерел. І буквально сьогодні на "годині запитань до Уряду" ви чули відповіді Прем'єр-міністра і міністра Насалика. Після чого, я, Бондар Михайло, як голова підкомітету вугільної промисловості, Віктор Турманов як голова профспілки разом з заступником міністра Корзуном Анатолієм і виконуючим обов'язки Маркаровою Оксаною зустрілися з Прем'єр-міністром, де є якраз обговорювали питання, як вирішити проблеми, які накопичилися в вугільній галузі. Прем'єр-міністром дана була вказівка Міністерству фінансів в понеділок-вівторок дати чітке роз'яснення, де можна, з яких джерел профінансувати не тільки виплату заборгованості заробітної платні шахтарям, а в тому числі якраз кошти, які підуть на модернізацію, я наголошую, державних вугледобувних підприємств, державних. Тому що вже в ефірах розказують, що це кошти підуть на приватні шахти, в тому числі Ахметова, ДТЕКу і так далі. Я наголошую, цим законом будуть фінансуватися тільки державні вугледобувні підприємства. Тому я надіюся, що до понеділка-вівторка це джерело фінансування буде знайдено. Або цим Законом 8362, який я буду закликати, щоб колеги проголосували в сесійній залі, або розпорядженням, або постановою Кабінету Міністрів кошти будуть направлені для вирішення проблем, які накопичилися в вугільній галузі. Дякую. Дякую вам. Я запрошую до слова народного депутата Ляшка. Йому передали свій час народні депутатиАмельченко та Скуратовський. Регламент – 6 хвилин. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, вчора через патологічну жадібність Президента Порошенка, який намагався переламати парламент через коліно, для того щоб протиснути контрольований ним склад Центральної виборчої комісії, фактично виникла нова політична криза. Президент Порошенко 4 роки не міняє склад Центральної виборчої комісії з однієї причини: тому що у нього немає іншого способу перемогти на виборах, аніж фальсифікації. Саме тому, зловживаючи посадовим становищем і повноваженнями Президента України, всупереч вимогам Конституції України Петро Порошенко вніс подання на новий склад ЦВК, де фактично 10 із 15 кандидатів будуть афільовані з ним, залежні від нього і таким чином матимуть можливість сфальсифікувати результати виборів. Команда Радикальної партії зробила все для того, щоб вчора в парламенті цей план не пройшов, тому що контрольована Президентом більшість у Центральній виборчій комісії – це пряма дорога до фальсифікацій виборів, до того, що в українців, як і раніше, в 2004 році і в інших роках, будуть просто красти право вибору, найсвятіше право, право голосу і право вибору. Ми не дали можливості Порошенку узурпувати владу в ЦВК. Ми захистили парламент і захистили право українців мати можливість проводити чесні вибори, щоб бюлетені, які вкинуть у скриньки, щоб їх ніхто не підмалював, не намахлював і не вкрав. Але цього абсолютно недостатньо, тому що та політична криза, яка виникла учора, вона потребує розв'язання. Зупинятися не можна, сьогодні є можливість провести тектонічні здвиги в політикумі для того, щоб створити ситуацію для економічного зростання, щоб українці повірили у владу, щоб українці контролювали владу. І все це дасть можливість відновити не лише керованість владою, а, головне, економічне зростання як головне підґрунтя для зростання добробуту людей. Команда Радикальної партії пропонує на наступний парламентський тиждень, який останній на цій сесії, план дій, який дасть можливість українцям побачити, що влада підконтрольна і залежна від людей, а не зовні чи від корупційних інтересів. Ми вимагаємо від Президента внести до парламенту нове подання на новий склад Центральної виборчої комісії, де будуть представлені всі політичні партії, представлені у парламенті, для того щоб був баланс і для того, щоб не було можливості комусь одному зловживати впливом на Центральну виборчу комісію. Ключове для боротьби з корупцією – це зміна політичної виборчої системи, тому що, коли купують голоси на виборах, потім приходять до парламенту і грабують українців. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент наступного тижня розглянув новий Закон про вибори за пропорційною системою, відкритими списками для того, щоб скасувати корупційнумажоритарку і щоб не було можливості займатися корупцією. У 2015 році я і моя команда зареєстрували закони про процедуру імпічменту Президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент наступного тижня розглянув ці два, вкрай важливі, закони для того, щоб всі були під законом, всі були відповідальні перед людьми і щоб парламент отримав контрольні повноваження, коли виконавча влада зловживає, щоб можна було притягувати до відповідальності. Вкрай нагальне і важливе питання – це скасування депутатської недоторканності. Ми знаємо плани збирати позачергову сесію з цього питання, ми не бачимо необхідності збирати позачергову сесію. Скасувати депутатську недоторканність можна вже наступного тижня. Оцей наш пакет глобальних, тектонічних змін в українській політиці, новий і незаангажований склад ЦВК, новий Закон про вибори, Закон про процедуру імпічменту Президента України, Закон про Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності це план Ляшка по подоланню корупції, по встановленню відповідальності влади перед народом, по економічному зростанню в країні і по відновленню України, безсильної, підконтрольної народу влади не буде майбутнього України, без економічного розвитку не буде достатку в українських сім'ях, риба гниє з голови. Ми пропонуємо відрубати цю гнилу голову і навести лад у владі, зробити Президента, депутатів, уряд від самого верху до самого низу відповідальними перед людьми, рівними перед законами і перед совістю. А в кого немає совісті, буде сидіти в тюрмі за зловживання. Влада намагається наступний тиждень зробити бездіяльним, мовляв, немає голосів, уже кудись путівкипобрали і так далі, так далі. Вчора ми показали, що і без фракції БПП парламент здатен приймати рішення. Я звертаюсь до всіх інших фракції парламенту, не зупиняйтеся на досягнутому, промедление смерти подобно. Як казав один відомий класик, вчора рано – завтра пізно. Сьогодні прийшов момент, коли парламент здатен прийняти рішення, які змінять країну, які змусять владу бути відповідальною. Які приберуть реальний ґрунт для корупції, а не ту імітацію із створеннями розбухлих так званих антикорупційних органів з мільярдними бюджетами, які фактично стали інструментами у політичній боротьбі. Нам треба реальне відновлення країни, нам треба реальне підвищення доходів українців. Для цього – зростання економіки, відновлення влади, залізна дисципліна, наведення порядку, прийняття інструментів, щоб кожен від Президента до рядової звичайної людини були рівні і відповідальні перед законом. Це план Ляшка Дякую. І запрошую до слова народного депутата Рудика. Слава Ісусу Христу! Мене як громадянина України, учасника "помаранчевого майдану" і Майдану Гідності, і учасника АТО – глибоко стурбувала вчорашня поширена заява Юлії Володимирівни Тимошенко, звинувачення на адресу Президента у нібито бажанні Це звинувачення є не що інше, як безпідставне застосування, безсовісним застосуванням темників махрової кремлівської пропаганди. Це справжнє блюзнірство і зневага над пам'яттю більше 10 тисяч загиблих українців у цій війні. Адже хоч Тимошенко і не помічає чи не хоче визнавати цього факту, що війна вже йде, і кожну мить на цій війні гинуть наші люди, але більше того, вона не хоче замічати, що саме Росія розпочала цю війну, і Росія вже напала на Україну, і Україна зобов'язана зараз захищатися. І навіть Тимошенко не варто забувати про те, що Президент України організував боротьбу з агресором і розпочав масово відновлювати українську армію, яка була знищена саме завдячуючи її діяльності уряду, коли армія недофінансовувалася, до антирекорду менше 1 відсоток (зараз – поверх 5 відсотків). Це саме Петро Порошенко очолив дипломатичний фронт, де Росія зазнала значних втрат як в дипломатії, в політиці і саме в економіці, завдячуючи санкціям проти Росії, об'єднання світу проти… на санкції проти Росії, а не так, як зрадивши інтереси країни по газових угодах, ми знищували економіку своєї країни. А по цих угодах у 2009 році у Тимошенко Росія отримувала надлишок щороку більше 10 мільярдів доларів, за які переозброїла армію російську, Путін, яка тепер напала і на Україну. Це саме Президент України домігся звільнення кількох тисяч заручників і вимагає зараз звільнення на рівні об'єднання світової спільноти кожного українця. І саме наш Президент ховає власні амбіції і йде на будь-які перемовини з "кривавим карликом", в тому числі і по телефону, щоб звільнити кожного нашого українця – військовополоненого чи військового в'язня. Бо це є завдання кожного Президента і це є честь кожного українця захищати свій народ. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" вимагає негайних вибачень Тимошенко перед родинами тисяч українських загиблих воїнів у цій російській агресії, бо яку саме не хоче через свої рожеві окуляри бачити Юлія Володимирівна. І перш ніж робити такі заяви, радимо Тимошенко хоч би один раз поїхати на фронт і побачити, як борються наші воїни-захисники, і звільнити хоча б одного нашого військовополоненого. Отож, опам'ятайтесь і починайте думати про народ і країну, а не про своє президентство. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Тетерука. Шановні телеглядачі, українці, мої виборці! Звертаюся до вас, оскільки ви бачите, що в нашому залі по п'ятницям традиційно одиниці найбільш патріотичних народних депутатів, яким є діло до того, що відбувається в країні. Кілька хвилин тому Олег Ляшко пафосно говорив про те, що риба гниє з голови. Так, риба гниє з голови. Але, звідки гниє риба, це другорядне питання. Ключове питання – де вона гниє. А гниє наша українська риба в наших річках, забруднених фекаліями, хімічними відходами, іншими гидотами, які роблять колись величезну, велику і до сьогодні величну в думках українців річку Дніпро… Завтра вся країна буде відзначати День Дніпра, як і кожної суботи, другої суботи липня. Пам'ятаєте слова Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий"? Вже не стогне, вже помирає.

50 тисяч тонн азотних добрив, 40 тисяч тонн фосфатних, 20 тисяч тонн калійних, залізо, цинк і багато-багато інших нечистот сьогодні ми змушені споживати через крани наших міст, сіл, там, де є центральний водопровід. Звичайно, можна багато чого з цього приводу говорити. Держава колись там, у 2012 році, прийняла навіть цілу цільову програму оновлення річки Дніпро, спасіння її, назвемо це так. А як спасають? А я вам скажу, як. І, звертаючись до вас, шановні телеглядачі, завтра, в День Дніпра, прошу, знайдіть годинку-дві часу, особливо, звичайно, ті, які мешкають поруч з гирлом Дніпра чи з його притоками, незалежно від того, на півночі чи на півдні, і прийдіть до річки, візьміть з собою великий пакет сміття. І для початку давайте очистимо хоча би наші узбіччя річкові. А хто самий сміливий, а ще живе в містах, де дійсно ця річка перетворилася на бруд, і не тільки Дніпро, і Черемош, і Прут, і Десна, і багато-багато річок, і Тясмин в Черкаській області. Візьміть по баклажці води і зробіть забір в цих колись величних українських ріках, і принесіть уряду, принесіть парламенту, і принесіть Міністерству екології і природних ресурсів і покажіть ці хімічні сполуки. А ще принесіть це органам місцевого самоврядування, які отримали по децентралізації право на управління на своїх територіях, але чогось не дуже дбало ним користуються. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Тетерука. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Я як голова міжфракційного депутатського об'єднання "Україна – космічна держава" хочу поінформувати про наші кроки щодо контролю за діяльністю українського уряду. Мова йдеться про нашу космічну галузь, а саме: катастрофічний стан з плануванням і реалізацією космічної програми. Насправді ситуація є дуже поганою в тому, що П'ята космічна програма, яка була прийнята як закон, і з 2012 по 18-й рік реалізовувалась до сих пір нема звіту по її виконанню. Але гірше за це є те, що в 17-му році керівництво нашої космічної агенції не було спроможне підготувати програму на наступні п'ять років, подати її на затвердження в парламент і отримати реальні кошти на її реалізацію. І станом на сьогодні, я перепрошую, але вже друге півріччя і ми не маємо затвердженої космічної програми на 5 років, стратегію маємо – програму не маємо. сьогодні ми зустрічалися з Прем'єр-міністром, народними депутатами і отримали обіцянку про те, що на наступному тижні відбудеться нарада, ми будемо контролювати те, як керівництво Національної космічної агенції прозвітує про те, як була виконана П'ята програма, який стан планування Шостої і що нам треба робити з космічною галуззю, тому що, насправді, без плану реалізовувати настільки амбітні проекти, які би ми могли реалізувати, практично неможливо. І мова може йти як про непрофесійність і саботаж, так і про інші форми, скажемо, дискредитації нашої космічної галузі. Тому ми не допустимо в жодному разі продовження такої ганебної ситуації. Ми будемо вимагати від уряду рішучих кроків по наведенню порядку в космічній галузі. Ми маємо зробити все можливе, щоби всі потенціали, які ми маємо, були реалізовані чітко, в строк і під чітким контролем. заплановані програми мають бути належним чином профінансовані і, саме головне, виконані з чіткими відповідальними особами. От тоді ми можемо сподіватися, що Україна ще залишить себе в клубі космічних держав, тому що станом на сьогодні, як це не сумно звучить, Україна, хоча і вважається космічною державою, але сумом можу констатувати, що не маємо жодного навіть супутника на геостаціонарній орбіті. Натомість Конго, Ангола вже давно запустили і використовують це для посилення своїх країн. Тому ця ситуація є дуже важкою, але я впевнений, що за нашим контролем, за діяльністю уряду ми наведемо порядок в цій галузі і зробимо все можливе, щоби ми залишалися космічною державою з перспективами і йшли до успіху, як ми на то заслуговуємо. Дякую за увагу.

ТетянаОстрікова, фракція "Самопоміч". Останні три тижні ми з вами спостерігаємо за заголовками ЗМІ, які рясніють повідомленнями про шалену боротьбу, простоepic battle уряду у сфері схем на митниці і контрабанди. І ми вітаємо такий рішучий наступ уряду на боротьбу з контрабандою. Але ці неодноразові вказування…і ми ми неодноразово вказували уряду про те, що, дійсно, повз митницю пролітаючи ледь не ще один бюджет держави. Згідно з дослідженнями Інституту соціально-економічної трансформації тільки за 2017 рік втрати, фіскальні втрати бюджету від схем на митниці складають до 75 мільярди гривень, і тут ще не пораховані ті обсяги, які надходять до нас не з країн ЄС, наприклад, з Китаю або з Туреччини. І виникає таке тоді питання: чому уряд прозрів випадково лише на третьому році свого перебування при владі? Чи не викликано цей шалений наступ на контрабанду тим, що зараз не виконується за результатами першого півріччя дохідна частина бюджету і відповідно уряд займається зараз латанням дірок бюджету? Тоді ми, вітаючи в цілому цю ідею, ми побоюємося за те, щоби ці 4 мільярди доларів, які були озвучені урядом, не були випадково стягнуті з сумлінних підприємців з тих, хтовбілу займається імпортно-експортними операціями. Адже бізнес вчергове, бізнес-асоціації вчергове повірили Прем’єр-міністру України в тому, що він дійсно має добрі наміри усунути з митниці тіньовиків і тих, хто організовує схеми. При цьому білий бізнес переживає, щоби корегуванням і підняттям митної вартості не були ці кошти вичавлені саме з нього. Якщо в нас міністр внутрішніх справ порахував фіскальні втрати бюджету в розмірі 4 мільярдів доларів, які він планує стягнути тільки до кінця цього року, той хай він також дасть відповідь на питання, хто поклав ці кошти собі в кишеню в минулому і в позаминулому році, і де кримінальні справи по тих організаторах схем, їх всього є 5-6 кланів, вони всім відомі. І чому зараз ми не бачимо гучних справ саме по ним? Боротися з контрабандою в усьому цивілізованому світі є чотири дієвих рецепти. Це сильна, незалежна митна адміністрація. Це автоматизований ефективний обмін інформацією про митну вартість товарів з митницями іноземних держав. Це дієвий митнийпостаудит-контроль з донарахуванням митних платежів горе-імпортеру, який неправильно задекларував чи ухилився від їх сплати при імпорті. І це неможливість реалізації вчорну ввезеного товару всередині країни. В Україні, на жаль, немає жодної з цих чотирьох речей. Тому ми закликаємо уряд сьогодні не займатися точковими змінами, не займатися імітацією боротьби, а системно здійснювати заходи, спрямовані на… 30 секунд, будь ласка. таким шаленим втратам бюджету. Чим менше правоохоронців сьогодні буде на митниці, тим більше коштів буде надходити в державний бюджет, а не в кишені корумпованих правоохоронців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні українці, шановні колеги народні депутати! Сьогодні в "годині запитань до Уряду" було багато запитань до Прем'єр-міністра ВолодимираГройсмана, який скаржився, що в державі, в нашому бюджеті гостро не вистачає коштів на соціальні виплати, на збільшення пенсій, зарплат, на виплати вчителям, лікарям, на погашення заробітної плати заборгованості перед шахтарями. вже декілька років як запропонувало де взяти кошти для українського бюджету, як вивести нашу економіку з тіні. Це в першу чергу потрібно ухвалити антиолігархічний пакет законів. На жаль, мені прикро, що вже четвертий рік, але ці закони так і не вносяться в сесійну залу, парламент не хоче їх розглядати, не хоче боротися з олігархами, не хоче повертати з офшорів ті вкрадені мільярди. А ви розумієте, що кожен рік з України вивозять більше 10 мільярдів доларів офіційно, а за останні роки ця сума становила 154 мільярди доларів. Мені не зрозуміло, чому нема бажання сьогодні в уряді дійсно стати "на хвіст" олігархам, "перетиснути їм кисень", повернути награбоване, а саме основне – виводити економіку з тіні. Це те саме стосується і лотерей – це бізнес, який сідає в кишені групки певних певних олігархів і втрачає держава десятки мільярдів. Це ті ж самі офшори, це сотні мільярдів. І тоді будуть гроші і на пенсії, і на зарплати, і на все. Але мене найбільш обурює кричущий факт, що коли країна воює, коли у нас такий гострий дефіцит фінансів, немає коштів на основне, сьогодні горе-чиновники собі виплачують мільярдні премії. Дійсно, 46 мільйонів доларів, які собі керівництво НАК "Нафтогазу"Коболєв і Вітренко виплатили – це майже півтора мільярда гривень. Цих коштів вистачило б, щоб згасити заборгованість всім шахтарям. Мене обурює той факт, що сьогодні якість перевезень на залізниці падає, а Кравцов собі зарплату виписав 1,2 мільйони гривень. Оті мільйонні зарплати, оці мільярдні премії! Ще ні долара, ні цента не вернули згідно рішень Стокгольму судів, а вже собі премії наперед виписали. Ще ні гривні не збільшилося у державному бюджеті, а вже гроші вкрадені іподерибанені. Як це можна назвати? Де дії уряду? Чому ніхто не реагує? Гройсман звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогазу", щоб вони переглянули виплату премій. Його послали на три букви, сказали, що вони це не збираються робити. Де реакція уряду? Чому не сформована, чому не розігнана до сьогоднішнього дня наглядова рада НАК "Нафтогазу"? Чому не звільнений Коболєв? Чому не притягнутий до відповідальності? Тішить, що врешті-решт Генеральна прокуратура порушила справу кримінальну по цьому факту. І віриться у те, що у них вистачить духу довести її до кінця і притягнути корупціонерів до відповідальності. І врешті дати зрозуміти, що у час війни, у час кризи мільярдні премії – це є злочин проти нації, це єпограбунок, це блюзнірство, це є зневага до всього українського суспільства, українського народу. "Свобода" вимагає покарати винних осіб за цей злочин. Дякую. Дякуємо, шановний колего. І до слова запрошується народний депутат ще раз, наш колега шановний Барна, якому передає право виступу ОксанаЮринець. Прошу. Слава Ісусу Христу! Вчора після обіду на вечірньому засіданні, під час проходження вечірнього засідання, на мене зійшло сяйво і взнав, що я володію певними надприродними здібностямителепортації, завдячуючи окремим депутатам у залі, які вже переграли самі себе. Вони зуміли обгадити європейські цінності парламентаризму повальним своїм кнопкодавством, знаєте, і навіть моєю карточкою. Ну, наука об'єднана Чечетова, я дивлюся, перейшла не на користь, але вони її засвоїли: чим мудрий має соромитися, то дурники тим вихваляються. Я дуже вас прошу, дивіться, щоб ця наука Чечетова не вийшла вам боком і не закінчили так, як і він літунами. Більше того, але ще йтелепортацією оказується ще і володіла очільниця партії "Батьківщина", яка була в цей час десь там за кордоном. Ну, але надприродне таки є в залі цієї Верховної Ради. Але я хочу звернутися ще раз до всіх депутатів. Якщо ми виступаємо за європейські цінності, за народ і державу, то я прошу вас в першу чергу подумати про свою совість і свою відповідальність. А те, що сталося вчора, ще раз підтверджує, що саме корумпована, продажна і олігархічна система виборів є партійна, а саме від народу є тількимажоритарка, де люди будуть знати, кого обирати, а кого питати, а кого і в шию гнати. І це є приклад – Сполучені Штати Америки, це є приклад Англії і інших цивілізованих країн, де, до речі, зауважте, партійна система виборів дуже розвинута і партійна відповідальність. А нам ще до цього досить далеко. Тому, шановні, давайте разом об'єднуватися зі своєю совістю, своєю мораллю і відповідальністю і розбудовувати Україну заради країни. Заради народу ми повинні зробити все від нас належне, щоб в Україні пройшли реформи, щоб ми захистили армію. А то складається думка, стараємося захищати країну на сході, відбудовувати зсередини, відновлюємо армію, а з'явилися критикани, які її бомбили і оббріхують за вказівкою Кремля, що марять зараз стати Президентом на крові всього українського народу, ведучи переговори як не в туалетахТрампа, Тому, шановні, робимо свою політичну, прошу зауважити, орієнтацію правильною… Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Кривенко запрошується до слова. Будь ласка, просимо провести розслідування, хто викрав картку народного депутата Барни і голосував замість нього. Будь ласка, народний депутат Кривенко до слова запрошується. 13:13:07 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Я категорично не згоджуюся з паном ОлегомБарною, що має бути мажоритарка. Мажоритарка – це корінь зла, це корінь корупції. Так, є 5 відсотків чесних депутатів в мажоритарних округах, але в основному тільки змінюється Прем'єр, Президент, одразу вони стають основою його більшості і одразу до нього перебігають. Ми повинні відбудовувати політичну культуру. Люди мають знати, за кого вони голосували, і нести за своє голосування відповідальність. В тому числі сьогодні ми говорили про фінансову децентралізацію, про те, що передали кошти на місця, і тепер ми бачимо як потрошечки культура зростати. І всі, хто йшли в парламент, всі обіцяли відкриті списки. Тому можливо не треба було балотуватися, якщо не згоден з програмою партії, від якої ти балотувався. І коли зараз частина мажоритарників починають говорити, що вони за мажоритарку, то, мені здається, що це як мінімум нечесна позиція. І в цьому відношенні обов'язково нам треба восени, у вересні місяці, всім сконсолідуватися і прийняти зміни до виборчої системи, і саме з цього почнеться відродження української держави. Тому що наступна Верховна Рада, якщо вона буде обиратися з мажоритаркою, все скуплять. Ми бачимо, як людей доводять до зубожіння. Ми бачимо, як людям немає чого їсти, чим платити за комунальні послуги. І будуть ті ж випадки, які сьогодні масово ідуть на відповідних територіальних громадах. Це перше. Друга частина виступу. Сьогодні я до Прем'єр-міністра звернувся. Одна річ – гарно говорити, друга річ – робити. Перше. Я йому дякую за чергову обіцянку, що з осені запрацює Експортно-кредитне агентство. Дай Боже. Друге. Дякую за обіцянку по індустріальним паркам. Третє. Я запитав дуже просто. Навіщо знову в загальних заходах у підтримці тваринництва, де є і непогані заходи, ви 2,3 мільярда віддаєте аграрним олігархам? В тому році мільярд 200 вже віддали "Нашій рябі". В цьому році прописали такі умови, що фактично ніхто з малих підприємств не отримує цієї підтримки. Заклали підтримку до 150 мільйонів гривень від суми проекту на один об'єкт. Півмільярда – вартість об'єкта максимальна, 30 відсотків можна отримати. Я закликав Прем'єр-міністра, бо, критикуючи - пропонуй: будь ласка, зменшіть максимальну суму підтримки до 5 мільйонів гривень. 2,3 мільярда гривень по 5 мільйонів гривень – це підтримка 460 реальних бізнесів, в кожному селі з'явиться свій господар. Не один великий латифундист, який сидить в одному селі, де є і школа, і лікарня, бо він там народився і він там живе, а всі інші села вимирають, бо там навіть немає ніякого бізнесу, тільки наймані працівники. 460 нових виробництв можна зробити. Створіть комісію з залученням міжнародних партнерів, наших міжнародних організацій, EBRD, ну багато у нас є їх, з залученням "четвірки", вони з задоволенням нададуть своїх фахівців, галузевих асоціацій. А не як ви зробили виключно в рамках Міністерства агропромислової політики, які сам міністр і формує, тобто він сам формує комісію, яка буде цю підтримку розподіляти. Ось конкретний захід, який можна вже… Це абсолютно конкретний захід. Правильно говорить шановний голова об'єднання "Україна космічна". От пан Олег Ляшко багато зробив для підтримки "Южмаша", багато депутатів в цій залі, просто зараз їх нема, тому я не буду їх називати, допомагали. Але, справді, немає космічної програми, немає бачення. "Південмаш" мій рідний, де я пропрацював 5 років, гине. "Хвости" закриваються і "дірки" закриваються по бразильському проекту, де треба людей просто саджати за ті 700 мільйонів доларів державних грошей, які фактично викинуті в нікуди. І в цьому є багато питань до уряду Гройсмана. І велике прохання не піаритися за соціальні гроші, за соціальні бюджети на всіх біг-бордах і всіх засобах масової інформації. Дякую. Шановні громадяни України, зараз не буду говорити про медицину, про неї вже багато наговорено, а реакції від уряду ніякої нема, я про інше. Нема в цій залі жодного депутата і поза його межами людини, яка не хоче процвітання і хорошого життя в Україні. За яких це умов може бути? Одна вимога сьогодні з нашого досвіду: мусить бути мир. А миру на сьогоднішній день нема. Не буде добра в Україні до тих пір, поки з однієї частини, смерть, страх – нема життя там, з іншого боку, весілля, танці і зовсім інше. Це є гібридність, ми один одного не розуміємо і не чуємо. Так само, як дуже часто в цьому залі ми апелюємо до уряду, уряд своє говорить, ми піднімаємо свої проблеми. Сьогодні мав можливість спілкуватися з одним з міністрів колумбійського уряду, який прийняв найактивнішу участь у ліквідації їхнього конфлікту. У них громадянська війна, внутрішнє протистояння було 52 роки. Це є протистояння поколінь, конфліктів у світі однакових але потрібно вишукувати позитивний досвід, який допомагає вийти з цієї ситуації. Який я вихід роблю для себе з цієї зустрічі? Ви знаєте, що я зрозумів: по-перше, повинно бути бажання і воля миру. Хто сьогодні найбільше хоче миру? Я не маю статистики, але я можу однозначно сказати: ті, хто сьогодні живе на Донбасі, там, де свистять кулі, там, де йде знущання, там, де йде мародерство. Хто не хоче війни? Не хоче війни той, хто не хоче йти на компроміси. Ми повинні зрозуміти одне, компроміс розумінняуступлення з обидвох сторін, з трьох сторін, це єдиний шанс у нас досягнути миру. За яких це обставин може відбутися? Та за таких, коли ті, хто сьогодні належить до влади, допустимо, до представницької влади, законодавчої влади такі, як ми, покажемо приклад, що ми можемо на сьогоднішній день один одному уступати і заради вищої цілі, заради України переступати через свої політичні амбіції, через свої якісь адміністративні бажання, навіть через релігійні устої заради іншого. А ви собі уявіть, на що дивляться на сьогоднішній день люди. Отут в залі зараз 50 людей, а я вам гарантую, що коло телевізорів, коло радіоприймачів сотні тисяч старших людей, які чекають кращого життя, і сьогодні тут повинні припинитися чвари. І я закликаю усіх припинити показувати вліво на одних, припинити показувати вправо на інших, нема тут інакших. Якщо ми сьогодні не покажемо приклад консолідації і розуміння, нам не допоможуть ніякі програми, нічого. Люди повинні побачити приклад і це буде перший крок до громадянського якогось суспільного єднання, в іншому випадку, буде тут і війна, і будуть великі ризики, припинення політичного проекту під назвою "Україна". Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат ВікторГаласюк. Прошу, колега, вас до слова. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Економічна політика нинішньої влади є абсолютно провальною. Це очевидно для кожного громадянина, виходячи з власних доходів, виходячи з цін в крамницях, виходячи з того, скільки коштують ліки і скільки коштує бензин. Сьогодні це стає зрозумілим навіть депутатам з правлячої більшості. Економічна політика влади не дає відповідей на головні виклики: масове безробіття в країні, майже 2 мільйони безробітних, безгрошів'я, масова, багатомільйонна еміграція талановитих та працьовитих українців за кордон, занепад промисловості, залежність від кредитів Міжнародного валютного фонду на межі з зовнішнім управлінням країною. Влада не дає відповіді на ці виклики. Але програма Радикальної партії і антикризовий план розвитку економіки, запропонований Радикальною партією на чолі з Олегом Ляшком, дають такі відповіді. цей антикризовий план Президенту, Прем'єр-міністру і парламенту більше року тому. Це не просто стратегія модернізації країни та розвитку економіки, це не просто нова ідеологія розвитку України і справжньої євроінтеграції, коли доходи українців будуть наближатися до європейського рівня, це абсолютно чіткий, інструментальний, покроковий план, який містить конкретні законодавчі ініціативи, які вже внесені в парламент, багато з них прийняті в першому читанні, і ми наполягаємо на їх невідкладному прийнятті в парламенті в цілому. Експортно-кредитне агентство. Ми прийняли цей закон, він досі не виконаний Міністерством економіки і урядом. А він має бути виконаний, він здешевить кредити для українських виробників і дозволить вигравати за кордоном конкуренцію і платити більшу заробітну платню в Україні, а значить будуть зростати пенсії. Законодавство про індустріальні парки. Ми раді, що Прем'єр-міністр сьогодні відкрито з трибуни парламенту двічі підтримав, і наступного тижня маємо розглядати і прийняти ці надзвичайно важливі промислові закони. Вони дають привабливі умови для розміщення нових виробництв в Україні, через ці закони ми зможемо вигравати конкуренцію за інвестиції, робочі місця і ринки у інших країн. Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, ініційований нами з Олегом Ляшком і підтриманий понад 30 співавторами - народними депутатами з усіх фракцій і груп парламенту без виключення, знімає бар'єри на вхід в українську економіку. І, нарешті, "Купуй українське, плати українцям". Скільки ми будемо годувати закордонних закордонних виробників, закордонні компанії, закордонних конкурентів? Давайте забезпечимо замовленнями українські заводи, а вони підвищать заробітну платню українцям. Це призведе до зростання добробуту. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Юрій Дерев'янко, народний депутат. Прошу вас, пане Юрію, будь ласка. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". керівника Солом'янської районної організації "Руху нових сил" Євгена Фузика, - під його будинком. Незнайомі підійшли до його автомобіля, сказали, що в нього спущене колесо. Людина вийшла на вулицю, отримала удар по голові, струс мозку, побиті й поламані ребра, коліна, ноги. Це те, що зараз чинить влада. Мало того, під час побиття нападники казали "Привіт "Руху нових сил", "Привіт і всім вам" і "Ви не туди лізете". У мене виникає питання: куди ці хлопці не туди лізуть? Вони не туди лізуть, коли вони стоять на на тому, щоб виконувався закон і рішення суду, коли вони виступають за те, щоб незаконно не будувався будинокSolo House по вулиці Ярослава Галана, 32а у місті Києв? Чи ці хлопці не туди лізуть і ми всі разом не туди ліземо, коли ми зупиняємо узурпацію влади Президента Порошенка, коли він хоче узурпувати Центральну виборчу комісію, коли він хоче взяти під контроль взагалі всю систему проведення виборів в Україні, коли він хоче сьогодні покласти на коліна парламент тут, заставивши народних депутатів під його дудку тут танцювати і робити все? Куди ми не туди ліземо? Я хочу, щоб всі громадяни України чудово знали, що "Рух нових сил" і я в тому числі, ми також ініціювали розслідування всіх можливих злочинів у Петра Порошенка стосовно "Роттердам плюс", стосовно незаконного постачання техніки до армії через його заводи, де він є власником, стосовно 12 різних випадків можливих фактів корупції чи злочинів Петра Олексійовича Порошенка. І ми почали збирати підписи тут, у парламенті, тому що тільки парламент здатний і може розпочати це розслідування, тільки парламент, зібравши 226 підписів, може забезпечити цю процедуру, конституційну, регламентну, і тільки парламент це може зробити. 65 достойних депутатів сьогодні підписали це подання, сьогодні ми маємо 65 підписів із потрібних 226, всі інші ховають очі, всі інші роблять вигляд, що нічого не відбувається, називають це чим завгодно – і піар-акцією, і всім іншим замість того, щоб поставити свій підпис, дати можливість розслідувати всі ці можливі злочини і дати можливість… дати потужний сигнал суспільству, що не має значення, який Президент, будь-хто, хто вчинив злочин чи сьогоднішній, чи майбутній – він буде мати покарання. І парламент має стояти чітко на цій позиції. Тому ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, ми вимагаємо від міністра внутрішніх справаАвакова розслідувати факт побиття активіста Петра Табачека, ми вимагаємо також від, і просимо всіх народних депутатів не ховати голову, а підписати звернення письмове і почати розслідування можливих злочинів Петра Порошенка. Дякую вам за увагу. Я перепрошую. Спочатку був Ляшко, який передає слово паніЗаружко, і потім – пан Кірш. Пане Кірш, я перепрошую, моя помилка. ПаніЗаружко, запрошую вас до трибуни.

Доброго дня, шановні громадяни України, доброго дня, шановні колеги! Вчора тут, під стінами Верховної Ради, стався черговий протест шахтарів. До шахтарів державного підприємства "Селідіввугілля", які кілька місяців не получають заробітну плату, приєдналися їх колеги з інших областей: з Львівської, Луганської, Волинської. Це свідчить про поглиблення кризи вугледобувної галузі в Україні. Дуже приємно було чути від профільного міністра сьогодні, що буде погашена заборгованість нарешті перед шахтарями. Вкотре ми це чуємо, але, на жаль, це не відбувається. Але в мене дуже просте питання: чому кардинально не вирішити цю цю проблему? Чому не подолати цю кризу? Радикальна партія неодноразово вже говорила про те, що необхідно кардинально вирішити питання, про те, що потрібно купувати українське вугілля та платити зарплату українським шахтарям, не покупати вугілля за кордоном, а покупати вугілля тут, в Україні, в Луганської, в Донецької, в Львівської, в Волинської області, щоб люди мали роботу, щоб вони мали достойну зарплату, щоб вони мали можливість отримати щоб вони мали можливість соціального страхування, щоб вони мали можливість годувати свої родини, достойно виховувати своїх дітей та підтримувати своїх батьків. Чому це не відбувається? Радикальна партія запропонувала економічний пакет радикальних реформ, які допоможуть економіці України вийти з глибокої кризи нарешті, які підтримують власну промисловість, зокрема, вугледобувну галузь. Тому що ми впевнені, що вугледобувна галузь потребує справжньої реформи, справжньої модернізації та оновлення, справжнього покращення життя шахтарів. Ми мусимо зупинити сьогодні трудову міграцію, бо кваліфіковані кадри, у тому числі шахтарі, залишають країну та вимушені їхати на заробітки кудись у Польщу або в інші країни. Тому що вони відчувають, що вони не потрібні державі, тому що держава не турбується про них. Я наголошую, що мова йде про працівників

ми начебто не маємо морального права розглядати інші питання, ніж питання ЦВК. Ми вимагаємо поставити тут у поважній залі Верховної Ради на голосування законопроект 8362, співавторами якого є депутати Радикальної партії Олега Ляшка, який нарешті дасть можливість кардинально вирішити питання у вуглевидобувній галузі України, поверне українським шахтарям роботу та достойну зарплату, щоб повернути в їх сім'ї злагоду нарешті і добробут. Тепер, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кірш. Прошу вас, будь ласка. Шановні панове, в країні знов відбувається трагедія, знов не вистачає інсуліну. Та сама проблема, яка вже була в минулому році, немовби врегульована, навіть зараз харків'яни отримують лише 30 відсотків від потрібних препаратів, а інсулін – це саме такі ліки, що коли їх немає, то людина помирає. Їх хворі замінюють на аналоги, але, якщо лікуватися на 30 відсотків інсуліном, а на 70 відсотків аналогами, то можна зрозуміти, яка буде якість такого лікування. Я дуже прошу, щоб цим питанням зайнявся особисто Прем’єр-міністр України, бо з Міністерства охорони здоров'я ми вже почули, що онкохворих взагалі не треба лікувати, то діабетики перелякані, що їх теж не треба не треба лікувати. Тому інсуліну не вистачає, прошу втрутитися уряд, прошу втрутитися Прем’єр-міністра. Друга проблема, це те, що стосується чорнобильців. Тут взагалі ганебна ситуація. як повідомили мені з Харкова втрачені, тобто загублені документи щодо видачі посвідчень учасникам ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС в 1987 році. Тобто їх замінюють дублікатами, але це не аналоги, бо в цих дублікатах вже зовсім інша категорія. І, виявляється, що, коли люди, чорнобильці, які врятували країну в свій час, намагаються знайти цю інформацію, їм просто відповідають: "Та категорія, що у вас, та й залишається, бо документи щодо іншої категорії вже загублені". В мене запитання. Це таке робиться тільки в Харкові, коли загублені документи щодо справжньої категорії чорнобильців, чи таке робиться в усій Україні? Що робити тим чорнобильцям, які не отримують, дійсно, свою категорію? Кому їм звертатися? І прошу це питання врегулювати Міністерство соціальної політики і Харківську обласну державну адміністрацію. Бо не може такого бути, що надходить офіційна відповідь на запитання чорнобильця: зазначаємо, що інформація щодо видачі посвідчень учасникам ліквідації аварії в департаменті відсутня. Як це - відсутня? Загублена? Хто винний, хто поніс за це відповідальність? Тобто не можна так відповідати, просто відсутня і все, тому який ваш дублікат є, яка категорія є, тою категорією і користуйтесь. Дуже прошу на це звернути увагу, це питання не тільки Харкова, це загальне українське питання. І прошу щось зробити, щоб не вийшло так, що коли була потреба, то чорнобильці врятували країну, а зараз про них просто забули. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Вовк, прошу. Віктор Вовк, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні громадяни, останні тижні увага в світі прикута до зустрічі Президента СШАТрампа з лідерами агресивних реваншистських режимів, що підривають міжнародний мир та прагнуть перегляду світового порядку, Президентом Росії Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Зустрічі у Гельсінкі та Сінгапурі по-різному, але мають надважливе значення для України та містять як певні надії, так і великі ризики. Сінгапурська зустріч 12 червня, присвячена проблемі непоширення ядерної зброї у світі, дала деяку надію на ядерне роззброєння на Корейському півострові, хоч і завершилася без конкретних планів та строків і засвідчила, що цей процес буде непростим і довгим. Радикальна партія Олега Ляшка заявляє, що проблема розповсюдження ядерної зброї на планеті не може бути вирішена без урахування уроків ядерного роззброєння України та виконання зобов'язань та гарантій, наданих свого часу нашій країні. Команда Олега Ляшка – єдина політична сила в Україні, яка постійно і невтомно наголошує на всіх міжнародних форумах і переговорах на необхідності вироблення і застосування конкретних механізмів виконання гарантій України за Будапештським меморандумом. А Президенту України слід не плакатися на весь світ та закликати інших вчитися на наших помилках, а боротися і витискати максимум з того, що маємо. Тим паче, що Будапештський меморандум – єдиний міжнародно-правовий документ за всю історію незалежної України, що був підписаний Президентом США. І в цьому також його значимість та сила. То ж, ядерне роззброєння у світі, безсумнівно, вимагає врахування законних прав та інтересів України. Ще більше тримає у напрузі міжнародну спільноту майбутня зустріч президентів США та Росії в Гельсінкі 16 липня. Путінманіакально бачить російсько-американський саміт як перший крок до нового розподілу світу в стилі "Ялти-2", як крок імперського реваншу Росії, в якому немає місця незалежній Україні. Радикальна партія Олега Ляшка застерігає Президента США від необачних поступок путінському шантажу. Спроба умиротворення Путіна – це дорога у прірву. Світ, в якому пануватиме право сильного, а не сила права, приречений на сповзання у нову європейську та глобальну війну. Українці ніколи не погодяться на вирішення міжнародних проблем за наш рахунок. Відновити мир, міжнародне право і порядок в Україні і світі та зберегти їх для наступних поколінь – це обов'язок відповідальних світових лідерів. Саме до цього ми закликаємо ПрезидентаТрампа.

Був на прийомі у міського голови, у Кличка. Якраз вирішували питання і по дитячому садочку на лівому березі, і по Подільському району, і по забудові на Печерську в так званій "ямі". І тому зараз, користуючись нагодою, скажу, що незалежно від того, скільки людей в залі, а їх не багато, все одно як депутат активно працюю і виступаю в інтересах громадян. Але інший приклад, який я хочу озвучити з цієї трибуни, він стосується мешканців всієї України. Сьогодні ми презентуємо позов, який подали до суду у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію, який був ухвалений на засіданні регулятора енергетики наприкінці минулого року, коли вже в Києві всі чиновники роз'їхалися по відпустках, я ходив на засідання НКРЕКП і на власні очі бачив те свавілля, яке відбувалося, коли приймали рішення по підвищенню на 15, ну, майже на 16 відсотків тарифів на електроенергію згідно зі схемою "Роттердам плюс". І у підсумку ціна вугілля у нас вже становить 2,5 тисячі гривень за тонну в тарифі енергетики. Щоб ви розуміли, це на 130 тобто більше ніж у 2 рази вище, ніж та ціна, яку ці самі чиновники регулятора називали прийнятною. Чому таке відбувається підвищення? Чому залазять у кишені до кожного громадянина. Тому що всі, хто користуються електроенергією, навіть ви зараз дивитеся трансляцію по телевізору, слухаєте по радіо, в Інтернеті, всі ми потім сплачуємо за електроенергію і ці гроші ідуть до Ахметова і його подільників на найвищих щаблях української влади, тому що є змова, тому що є платежі, які потім діляться у тіньовому режимі між цими олігархами, які захопили владу в Україні. І тому ми намагаємося, зусилля всі спрямовуємо на те, щоб ці тарифи були скасовані. Тому що це вже призвело до того, що у нас теплова генерація становить… повністю монополізована у руках одного олігарха і тарифи на теплову генерацію вони найвищі в Європі на сьогоднішній день. І це вже призвело до того, що і тарифи на холодну і гарячу воду зростають майже у півсотні міст, вже електротранспорт збільшився вони всі працюють за цими тарифами. І це потім по другому колу ми платимо як споживачі, тобто і коли платимо за електроенергію, і коли платимо за продукти або за послуги, які нам надають і приватні, і державні державні установи. Тому ми вимагаємо скасувати це підвищення тарифів, яке було ухвалене на засіданні НКРЕКП, яке приймалось, повторюся, чиновниками, призначеними у ручному режимі, бо це були тимчасові члени, указ про призначення яких спеціально для підняття цих тарифів підписав Президент Порошенко. Так само ми вимагаємо, щоб ці 15 мільярдів гривень вони були повернуті в економіку України, щоб вони працювали на всіх українських громадян, на всі галузі, а не лише для чергового клану, який потім вливає ці гроші у політику, і сидять у парламенті політичні сили, які представляють його інтереси у нашому законодавчому органі. Дякую. Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат Силантьєв. зараз виступи не партій йдуть і не від фракцій, а просто народні депутати, я жодного не представляла. Шановний, вельмишановний пан Денис Силантьєв, народний депутат. S'ilvouspiait, будь ласка. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України! Шановні колеги! Вже не в перший раз в засобах масової інформації піднімається питання про великий рівень смертності в Україні. За деякими незалежними оцінками щороку в Україні вмирає на 200 тисяч людей більше ніж народжується. Уявіть собі, що щороку в Україні на одне місто, таке як Луцьк або Біла Церква, стає менше. Останній перепис населення відбувався 17 років по тому. Як ви гадаєте, чому не відбувається зараз? Та тому що владі страшно робити цей перепис, тому що ті результати, які будуть, вони будуть страшні і жахливі. Знаєте, що б нам не казали представники уряду, якась там є скрутна ситуація, економічна, соціальна, ще якась, немає жодного приводу, щоб не знизити рівень смертності та не підняти рівень народжуваності в нашій державі, тому що це стратегічно важливі речі. Якщо це не робити, то нікому буде скоро ні захищати Україну від агресії, ні розбудовувати економіку в державі, ні навіть допомогти літнім людям, бабусі або дідусю в селі щось зробити, тому що фізично не буде людей. Але казати про те, що все погано, це дуже легко, а от запропонувати щось конкретне, щось дієве – це вже друге діло, це вже інше. Отже, Радикальна партія пропонує конкретні дії для подолання кризи в політиці, в економіці, в гуманітарній сфері. Що потрібно робити в даному випадку? Потрібно зберегти та розвинути соціальну інфраструктуру, а саме спортивну інфраструктуру, щоб і діти, і дорослі могли займатися фізичною культурою і спортом. нічого кращого в світі, жодної альтернативи для зміцнення здоров'я людини, аніж фізична активність. Фракція Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком не буде спокійно сидіти і дивитися, як з кожним роком українців стає на сотні тисяч менше. Тож ми вимагаємо від уряду при формуванні бюджету на наступний рік передбачити кошти на програму з розвитку спортивної інфраструктури. Це перше. Друге. Ми вже зареєстрували законопроект 6487 про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об'єктів фізичної культури і спорту, щоб не дати зруйнувати ті фізичні об'єкти і ті спортивні майданчики, які ще залишилися в Україні. Далі. Законопроект 5643, який дозволить стимулювати бізнес, вкладати гроші в розвиток об'єктів та закладів спортивної інфраструктури, з охорони здоров'я та культури і багато інших ініціатив, що дозволять зробити і Україну і українців сильними і успішними. Тому, шановні українці, команда Радикальної партії зробить все, щоб зупинити ту геноцидну політику і ті знущання, які вона несе. Дякую.

Я хочу нагадати всім нам, що в останній тиждень голосувань, який залишився, дуже важливо зробити одну річ: вийти з халепи, в яку нас всіх навернув Президент. Ви пам'ятаєте, як після двох років боротьби парламентом був ухвалений Закон про антикорупційний суд. Шана всім, хто за нього голосував. Але після голосування сталася біда. Під час підписання закону, насамперед за участю спікера і Президента, одна стаття закону була виправлена. І виправлена так, щоб всі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури, які вже розслідуванні і передані або будуть передані до звичайних судів, там і залишилися. Щоб коли Україна створить справжнє правосуддя, коли буде підібраний антикорупційний суд за участію наших міжнародних партнерів, а це було основною ідеєю цього проекту, все одно такі люди, як Охендовський, Мартиненко, Аваков, чия родина підозрюється в топ-корупції з грошима платників податків, щоб вони далі могли домовлятися з нинішніми судами, які дуже часто самі корумповані і залежні від топ-корупціонерів. Цю фальсифікацію треба виправити. Цю фальсифікацію не визнали наші міжнародні партнери. І Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, які підтримують творення Україною правосуддя, боротьбу з топ-корупціонерами по-справжньому, сказали, що далі не дадуть ні цента нинішньому керівництву держави, поки ця стаття не буде такою, якою її ухвалила Верховна Рада України. Повторюся, йдеться про дуже важливі розслідування, які в нинішніх судах просто гинуть. Наприклад, сьогодні Подільський суд вчергове відклав засідання по справі Дмитра Суса, це слідчий Генеральної прокуратури, який сам зізнався, що займався політичними репресіями і нищенням бізнесу. Він звинувачений Антикорупційним бюро і Антикорупційною прокуратурою в брехні в декларації, в привласненні речей і грошей, які забирали у підозрюваних під час обшуків. Але в Подільському суді нема місця для правосуддя для нього. Ось чому нам дуже важливо створити антикорупційний суд, нам дуже важливо мати для цього якомога краще законодавство. І парламент має виправити фальсифікацію, яка, на жаль, сталася після голосування за закон, з волі Президента України. Шановні колеги, залишається два останніх виступи в нас. Будь ласка, Андрій Іллєнко запрошується до слова. Прошу вас, пане Андрію. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Сьогодні, власне, хотів би звернутися до киян, тому що хто ще не знає, то очікує нас всіх не дуже приємна ситуація, я думаю, що всіх мешканців міста Києва це стосується. А саме, з 14 липня в два рази буде підвищення цін на проїзд в громадському транспорті міста Києва – до 8 гривень. Буде багато розмов про те, що давно не підвищували, що необхідно це робити з економічних обґрунтувань, це буде розповідати міська влада. Але хотів би сказати наступну річ. По-перше, якщо ми говоримо про будь-яке підвищення, для початку треба провести аудит реальний, стан справ в громадському транспорті міста Києва, а саме в "Київпастрансі" і в київському метрополітені, і ті величезні борги, багатомільярдні, які там зараз є. І внаслідок чого вони виникли, внаслідок якої корупційної безгосподарної політики міської влади? Треба би поставити перш за все це питання. По-друге, і київська "Свобода" вимагає це зробити, необхідно зробити мораторій на підвищення цін на проїзд до тих пір, поки не буде впроваджено в Києві єдиний електронний квиток для громадського транспорту. Тому що те, що буде зараз після цього підвищення, це буде те саме, що і весь час перед цим, а саме все буде йти через готівку, ця готівка не буде ніяк обліковуватися, і потім мішками буде заноситися певним чиновникам у вигляді хабарів. І це відбувається зараз. І вони хочуть робити це зараз, тільки ще піднявши відповідно ціни для киян. Насправді 12 липня, тобто вже на наступному тижні, буде сесія Київради, де буде останній шанс зупинити це підвищення. І тому закликаємо всіх киян підходити до Київської міської ради 12 липня до сесії і вимагати, щоб було проведено необхідний аудит, щоб було проведено необхідний аналіз політики, яка відбувалася, і лише після цього можна взагалі в принципі говорити про якусь зміну тарифу. На сьогоднішній день інакше це буде просто черговийпограбунок міста Києва, тому що видно не вистачає їм незаконних забудов, не вистачає їм крадіжок і корупції, і тому вони вирішили зробити черговий такий шлях для того, щоб залізти кожному киянину в кишеню. І, до речі, оскільки вчора Верховна Рада України ухвалила відповідну постанову, яка стосується Поштової площі і зобов'язала Кабінет Міністрів провести необхідні рішення щодо того, щоб там був музей середньовічного міста і там була можливість зберегти ці унікальні історичні пам'ятки, а не побудувати там черговий торгово-розважальний центр, то тепер це так само завдання парламенту, проконтролювати це рішення, щоб знову не забалакали це питання і через декілька місяців знову не відновили будівництво там цього ганебного торгово-розважального центру (до речі, за дуже великою підозрою, на крадені гроші клану Януковича там це будується) для того, щоб зберегти Київ і унеможливити далі в ньому корупцію. Дякую за увагу. Дякую. І я запрошую для останнього виступу на сьогодні шановну колегу паніЗаружко. Прошу. Ой, вибачте, будь ласка, пані Кошелєвій. Я перепрошую. АльонаКошелєва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановна пані головуюча, колеги народні депутати, дорогі українці! На цьому тижні у багатьох засобах масової інформації було анонсовано підвищення пенсій, і ці зміни торкнуться лише українців, які отримують мінімальну пенсію, тобто 300 тисяч осіб. Але насправді на практиці ми отримали те, що, якщо чоловік працював 25 років, а жінка 20 років, то максимальний розмір пенсії для них складає 1 тисячу 434 гривні на місяць. Тобто підвищення є мізерним і становить в середньому 60 гривень. А як же решта 11 мільйонів пенсіонерів? Чому поза увагою лишаються 90 тисяч соціальних пенсіонерів, яким дістається лише 30 відсотків мінімальної пенсії, так як у них навіть немає мінімально необхідного стажу роботи для нарахування цієї пенсії? І часто це ті випадки, коли люди працювали, не покладаючи рук на свою державу, і у них просто не вистачало часу правильно нарахувати страховий стаж. Відповідно до чинного закону з 1 січня 2019 року планується перерахувати страховий… планується перерахування страхових внесків до накопичувального фонду в системі пенсійного страхування. Так, після прийняття в жовтні минулого року пенсійної реформи, до якої, до речі, фракцією Радикальної партії Олега Ляшка було надано найбільше зауважень, Кабінету Міністрів доручено до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійних страхувань. Колеги, хтось бачив ці інституційні компоненти? Статистика говорить, що в 2017 році в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 64 недержавні пенсійні фонди та 22 адміністратори недержавних пенсійних фондів. І територіально вони розташовані лише у восьми регіонах нашої держави. Не дивно, що рівень довіри населення до цих інституційних установ становить лише 13 відсотків. нинішня система пенсійного забезпечення українців є катастрофічною для молоді. Адже, працюючи на заробітках в Італії, Польщі, Іспанії, Португалії, а також у тіньовому секторі, молодь не має трудового стажу і нарахувань і відповідно залишиться без пенсійного забезпечення у майбутньому. Вкрай актуальними є взаємопов'язані питання підвищення мінімальної заробітної плати. Хочу відмітити, що саме за непохитним наполяганням фракції Радикальної партії на чолі з нашим лідером Олегом Ляшком було прийнято рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати до трьох тисяч 200 гривень, а потім до 3 тисяч 723 гривень. Економіка країни має запрацювати за радикально новим курсом. Більше виробництва, більше якісного інтелектуального вітчизняного продукту – ось у чому полягає реальне економічне підвищення і джерело добробуту економічно активного населення і наших поважних пенсіонерів… Їм потрібні робочі місця і гідні умови праці. Залізна команда фракції Радикальної партії має чіткий план, як впровадити цей радикальний курс розвитку вітчизняної економіки, і разом з нашим надзвичайно працелюбними розумними людьми ми впровадимо це в життя. Дякую за увагу. відбудеться у вівторок, 10 липня, і це буде останній сесійний тиждень нинішньої сесії. Тому дуже важливо, щоб він був результативним, щоб нам вдалося все-таки проголосувати позитивно за оновлення Центральної виборчої комісії, за зняття депутатської недоторканності і інші закони, які очікує українське суспільство. Я бажаю всім присутнім хороших днів. Прощаюся з вами до 10 липня. І ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.